i da smo se odmarali pa danas nastavljamo sa sjednicom i točkom dnevnoga reda koja je već bila najavljena, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, čitanje, P.Z.E. br. 677 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za financije i državni proračun i zastupnica Ljubica Lukačić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija, gospodin Ivica **Mladineo, Ivica** Cijenjeni predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama su izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina. Predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina predstavlja pravnu osnovu za stvaranje informatičkih preduvjeta u cilju rasterećenja porezne uprave u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina. Na osnovi predmetnih izmjena i dopuna pristupit će se izradi informatičkih rješenja koji bi sustav samo, a s osnove generiranja podataka, signalizirao obvezu primjerice naknadu obračuna poreza na promet nekretnina u predmetima u kojima je porezni obveznik bio oslobođen

u istom tom pasusu piše, također na taj način omogućit će se brže rješavanje prijava poreza na promet nekretnina, odnosno znatno će se skratiti vrijeme obrade predmeta s obzirom na informatička rješenja. na osnovi predloženih izmjena i dopuna Zakona o porezu na promet nekretnina. Najviši problemi su nam bili da nismo generirane podatke i da smo morali na većini predmeta izlazit na teren. To je toliko usporavalo sam razvoj poreza na promet nekretnina i sa ovim promjenama taj postupak ćemo ubrzat barem za deset puta. Također ostale značajne promjene: definirani su postupci procjene vrijednosti nekretnina s ciljem ubrzavanja postupka samog utvrđivanja poreza, definiran je nastanak porezne obveze kod stjecanja nekretnina stranaca te kod stjecanja dospjelošću. Propisane su novčane kazne za neprijavljivanje porezne prijave, usklađene su zakonske odredbe glede novina Zakona o obveznim odnosima, razlikovanje ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, preciznije odredbe o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina kod prvokupa nekretnina za rješavanje stambenog pitanja, pojednostavljenje postupaka. Također, brisanje teško dokazuje oslobođenja za gospodarsku zajednicu i za ovu provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu.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 Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Ministarstva financija, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 69. sjednici sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina sa konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. Na odboru se podržao prijedlog donošenja ovog zakona po hitnom postupku, podržali su se i navedeni razlozi za donošenje ovog zakona, posebice time što će se skratiti postupak donošenja rješenja za porez na nekretnine. Ovim prijedlogom zakona bilo je predviđeno člankom 13. da žalba protiv donošenja rješenja na temelju ovog zakona ne odgađa izvršenje. Razumijevajući da je bilo i situacija kada poneki, oni na koje se rješenja odnose i špekuliraju i podnose žalbe samo da bi odgodili plaćanje poreza, ali razumijevajući i objektivne situacije odbor je raspravio o toj potrebi treba li porezno rješenje odnosno žalba odgađati ili da ne odgađa izvršenje naplate poreza. I mišljenja je odbor bio da ipak treba stavit se i u situaciju građana i u situaciju svih onih koji kupuju nekretnine i da imaju pravo na žalbu i da ako podnesu žalbu da onda se odgađa izvršenje naplate, bitno utjecati i pozitivno utjecati na državnu upravu, na poreznu upravu da brže donosi rješenja, da brže rješava i žalbe i žalbene postupke. Stoga i temeljem takve rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je jednoglasno i predložiti donošenje ovoga zakona, ali i amandman kojim se ukida članak 13., znači briše se članak 13., a time članci 14., 15. i 16. postaju članci 13., 14. i 15. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima li još interesa odbora? Da. Gospođa Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Odbor za ravnopravnost spolova je raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je iznio glavne razloge donošenja izmjena i dopuna Zakona o porezu na prometu nekretnina koji je na snazi od '97. godine. Izmjene se odnose na stvaranje informatičkih preduvjeta s ciljem rasterećenja porezne uprave, kao i otklanjanje mogućnosti dvojakog tumačenja koja su se pojavila u praktičnoj primjeni zakona. Najznačajnija izmjena odnosi se na odredbe kojima se propisuje porezna osnovica, porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine, te trenutak o izvršnosti rješenja. Također, članovi i članice odbora upoznati su sa inicijativom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja im je ukazala na potrebu da se prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona uskladi sa Zakonom o ravnopravnosti spolova izjednačavajući u pravima bračnu i izvanbračnu zajednicu. Predstavnik predlagatelja izvijestio je članove i članice odbora da Vlada navedeno pitanje raspravlja i planira riješiti bilo svojim amandmanom na ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona, bilo novim općim poreznim zakonom koji je u pripremi i do kraja mjeseca lipnja ove godine trebao bi biti u saborskoj proceduri. U raspravi koja je uslijedila iznesen je stav kako je svaka izmjena i dopuna bilo kojeg zakona prilika da se on uskladi i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova koji je donesen u Saboru kao organski zakon. Članovi i članice odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, te su također jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak. Podržavajući inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da pripremi prijedlog Općeg poreznog zakona usklađen između ostalog i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Hvala. Ima li još interesa odbora? Nema. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu prometa nekretnina sa konačnim prijedlogom zakona. Naime, činjenica je da da je taj zakon uređen davne 1997. godine. Mijenjan je dva puta 2000. i 2002. i gotovo sigurno da je krajnje vrijeme da i u tom području se izmjenama zakona i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina urede sve one stvari koje su se u praksi pokazale kao nepravilnosti i da sustav bude protočan, jednoznačan i sa sa vrlo jasnim pravilima. I kad govorimo o poreznim, potencijalnim poreznim obveznicima, a i posebno kad govorimo o državnom proračunu, u stvari proračunu tim više što u ovom porezu jedinice lokalne, regionalne samouprave sudjeluju zajedno sa državnim proračunom i to je jedan od značajnih prihoda u pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Ovim prijedlogom zakona kao što je rečeno i u uvodu od predstavnika predlagača radi se pravna osnova za stvaranje informatičkih preduvjeta. To drugim riječima znači da konačno, konačno i to područje će se informatizirati, povezati i stvoriti jedna jedinstvena baza podataka. Skraćuje se vrijeme obrade zahtjeva i sve one pozitivne stvari koje su posljedica izmjena zakona o dopunama i Zakona o porezu na promet nekretnina.

pojedine elemente trebalo pojasniti ili preciznije navesti u zakonu. Konkretno članak 4. stav 3. koji govori da Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine u pravilu iz isprave o stjecanju ako je ukupni iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Što znači približno jednak cijenama? Da li te cijene s kojima se uspoređuje, da li je to 5% razlika, 10% razlika 15% razlika, u plusu ili minusu. Mislimo da taj pojam približno jednak cijenama je prilično rastezljiv i otvara prostora zlouporabe, otvara prostor nedoumice i smatramo da bi mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da bi Porezna uprava ili predlagač trebao taj pojam daleko jasnije jasnije odrediti nego je to predloženo i u ovom prijedlogu zakona. Nadalje, u članu 5. stav 6. koji govori da procjenu tržišne vrijednosti nekretnine iz stavka 5. ovog članka utvrđuje službenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti i sličnih nekretnina s približno istog područja i približno u isto vrijeme. To je točno. I sigurno da će se ovim informatizacijom da će se podaci o vrijednosti generirati, sigurno je da će se stvoriti jedna baza podataka vrijednosti za pojedine nekretnine, za pojedina područja. To je sasvim sigurno. Međutim, da li su to usporedni podaci koji se generiraju kroz informacijski sustav Porezne uprave ili to ima veze sa nekim drugim mogućim podacima. Da li je to Državni zavod za statistiku,

s tim više što je upitna dostupnost tih podataka budućem poreznom obvezniku. Potencijalnim obveznicima plaćanja poreza na promet nekretnina je prema ovom prijedlogu tim podacima raspolaže jedino porezni službenik. I u konačnosti porezni obveznik nema nikakve mogućnosti dati prigovor na vjerodostojnost tih usporednih podataka jer on ih ne zna. Naš je stav da bi zbog transparentnosti, zbog dostupnosti javnosti prije svega potencijalnim obveznicima plaćanja poreza na promet nekretnina trebalo dati mogućnost javnosti tih usporednih podataka normalno na temelju kriterija, kriterija koji nose transparentnost. Nadalje članak 9.a koji govori ako se radi o nekretnini za koju nema usporednih podataka prema članku 9. stavka 6. ovog zakona niti se radi o …/Ne razumije se./… nekretnine iz članka 9. stavka 7. ovog zakona, procjena tržišne vrijednosti nekretnine provodi se vještačenjem stručne osobe koju imenuje pročelnik područnog ureda porezne uprave. Jedna vrlo, može se naoko reći korektna formulacija, međutim naše je pitanje što znači stručna osoba? Da li ona mora imati određene kvalifikacije? Koje uvjete mora ispunjavati ta stručna osoba? Koje struke? Da li treba imati licencu? Stručni ispit? Članstvo u stručnoj komori? Mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika smatramo, stava smo da bi trebalo jasnije pojasniti ili precizirati ili definirati što znači stručna osoba, jer zasad prema ovom prijedlogu to je isključivo pravo pročelnika porezne uprave. I to definitivno otvara mogućnost zlouporabe, to definitivno otvara mogućnost nejasnoća i to definitivno otvara mogućnost nezadovoljstva poreznog obveznika. Drugo pitanje, tko plaća tu stručnu osobu? U zakonu to ne piše. Da li tu stručnu osobu plaća porezna uprava? Da li ju plaća porezni obveznik? Tko plaća to? Jer Jer slijedom iščitavanjem ovog članka, logika govori ako pročelnik imenuje tu stručnu osobu, onda bi ju trebala porezna uprava plaćati. Ako je to tako, ajmo to napisati. Čisto zbog jasnoće, čisto zbog jasnog stava prema budućim poreznim obveznicima. I na kraju, generalno, klub Hrvatske narodne stranke, kao što sam rekao u uvodu, podržat će ovaj prijedlog zakona, uz stav da temeljem ovih primjedbi koje imamo na pojedine članke uz pojašnjenje ili eventualnu doradu zakona da se razriješe moguće nedoumice, ili moguće situacije na štetu budućih poreznih obveznika. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodo državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. danas pred nama imamo ovdje izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina. Predlagatelj je uvodno rekao da će izmjene ovog Poreznog zakona značiti prije svega lakše utvrđivanje, odnosno točno utvrđivanje porezne osnovice, s jedne strane. A s druge strane isto tako omogućiti će da porezni obveznici na neki način, odnosno da službenici porezne uprave nemaju više mogućnost, odnosno diskrecijsku ocjenu za utvrđivanje tržišne cijene koja porezna osnovica za …/Ne razumije se./… poreza na promet nekretnina. Ja bih na samom početku htjela reći kakvo je stanje danas vezano uz …/Ne razumije se./… poreza na promet nekretnina, znači važećim zakonom. Inače porezna osnovica znači se utvrđuje kao tržišna cijena, u pravilu se uzima kao isprava o stjecanju nekretnina, ali isto tako ostavlja se mogućnost poreznoj upravi znači da djelatnik porezne uprave, upravni referent sam utvrđuje poreznu osnovicu. I što se događalo? Događalo se sljedeće. Upravni referenti koji rade u ispostavama porezne uprave znači na utvrđivanju poreza na promet nekretnina prije svega su referenti, imaju završenu srednju stručnu spremu, prije svega uopće znači nemaju potrebna znanja da bi mogli na pravilan način utvrditi tržišnu cijenu za određenu nekretninu, jer uglavnom se radi o referentima koji imaju završenu znači gimnaziju, ekonomsku školu ili nekakvo drugo usmjerenje. S druge strane događalo se da je naravno postojao, i mislim da to je poznato i predstavnici Ministarstva financija, uvijek je postojala mogućnost znači dogovora sa poreznim obveznicima, znači postojalo je plodno tlo za korupciju i u mnogim slučajevima upravo se događalo to da su referenti u ispostavama dogovarali cijenu pojedine nekretnine, što je u konačnici značilo, odnosno rezultiralo manjim iznosom poreza i za državu, a s druge strane dovodilo je u nepovoljniji položaj ostale porezne obveznike koji tu mogućnost nisu imali. Iz uvodne riječi predlagatelja eto moglo se na neki način čuti, željelo se na neki način izbjeći to, jer Ministarstvo financija je upoznato upravo sa tom činjenicom, da se to događalo, znači da su oni siromašni, oni koji nisu imali određene veze u poreznoj upravi morali plaćati porez, dok oni koji su te veze imali uglavnom političke, njima se porezna osnovica u pravilu dogovarala. Međutim trebamo se zapitati da li ove izmjene koje sada su pred nama, da li će one zaista na neki način onemogućiti da se i dalje iste stvari događaju u poreznoj upravi, odnosno da i dalje znači pojedini građani budu diskriminirani, a da s druge strane prihodi s naslova poreza na promet nekretnina upravo iz razloga koje sam rekla neće biti onakve kakve bi trebale biti kada bi se zaista vršila objektivna procjena poreza na promet nekretnina, odnosno tržišna cijena. Ja ovdje vidim prije svega, promjene se odnose znači na samo određivanje porezne osnovice, ona je sad jasnije određena nego što je bila ranije, ali isto tako i na sam postupak provođenja, postupak procjene koji se vodi u ispostavama porezne uprave. I već ovdje kod prvog znači koji se predlaže postoji po meni prostor da se i dalje dogovara s poreznim obveznicima i da se dalje umanjuje …/Ne razumije se./… porez na promet nekretnina. Jer kaže se u većem broju predmeta prometa nekretnina, ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj, približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Porezna osnovica utvrđivat će se iz isprave stjecanja kao u slučajevima koji su propisani, da sad ne čitam dalje. Što to znači po meni? Ovaj iznos približno, mislim da taj pojam je vrlo rastezljiv. To može biti 5%, može biti 10%, može biti 20% Prema tome, mislim da ovim izmjenama zakona u svakom slučaju trebalo je pisati točno i precizno da odstupanje znači od tržišne cijene može biti ne znam 10%, 5%, a ovako se opet znači ostavio prostor da se može dogovarati s poreznim obveznicima i da opet na neki način porezni obveznici koji nemaju znači utjecaja će plaćati porez po tržišnoj cijeni, a ovi drugi opet po dogovoru sa službenicima Porezne uprave. Isto tako znači ovo je ustvari način na koji bi Porezna uprava utvrđivala porez na povrat nekretnina koji ustvari vrijedi u pravilu, a onda iznimka od toga kaže "ako je iznos iskazan u … stjecanju manji Porezna uprava procjenjivat će tržišnu vrijednost na temelju usporednih podataka", provodit će znači poseban ispitni postupak koji je propisan i OPZ-om i Zakonom o porezu na promet nekretnina. ono što mene zanima sada, odnosno ne što me zanima, što znam, da Porezna uprava u ovom momentu sada, a zakon znači će se primjenjivati 8 dana nakon objave u "Narodnim novinama" zapravo nema instrumente, odnosno nije osigurala te usporedne podatke da bi uopće mogla na taj način utvrđivati poreznu osnovicu. Mi znamo da OIB još uvijek nije saživio, doduše postoje određeni podaci koji jesu u Poreznoj upravi, međutim ti podaci koji jesu nisu dovoljni, oni će otežavati i dalje postupak razreza poreza na promet nekretnina. I pitanje je ustvari kada će se moći izdavati tzv. sistemska rješenja, odnosno rješenja iz sustava gdje bi taj sustav ustvari generirao i imao sve podatke koji bi onda vrijedili kao osnov za utvrđivanje poreza na promet nekretnina. Ja ovdje najveći problem upravo vidim i u gruntovnici. Mi znamo da naše stanje u zemljišnim knjigama je iznimno loše, da se ono ne poklapa sa stanjem u katastru i Porezna uprava ovog momenta sada ako porezni obveznik znači stječe nekretnine, kupac znamo da je porezni obveznik, u ovom momentu sada ne može znati da li je netko vlasnik nekretnine ako je npr., eto reći ću iz grada Virovitice je li, ja sam Virovitičanka, ako netko ima na drugom području Hrvatske, ne znam eto u Zagrebu, na Hvaru ili bilo gdje u Hrvatskoj nekretnine, Porezna uprava nema podatak

Znači za ovaj posao i za ovo što je ovdje navedeno mislim da Porezna uprava ovog momenta još uvijek nije spremna i da će trebati dosta vremena da bi se na neki način ovi podaci koji se ovdje navode da bi se mogli naći u Poreznoj upravi. A interes je svakako da se ti podaci nađu što prije da bi se što prije moglo utvrđivati pravilo porezna osnovica, a samim time znači i porez koji je moram reći prihod i državnog proračuna i proračuna grada i općina gdje se nalazi nekretnina. I stavit ću ovdje primjedbu, po meni u svakom slučaju porez na povrat nekretnina bi trebao biti isključivo prihod općine ili gradova na području kojeg se nalazi ta nekretnina koja je predmet kupoprodaje, a ne da država ovdje ima 40% od iznosa tog poreza. Nadalje, ovaj treći slučaj kaže u najmanjem broju slučajeva, znači tamo gdje uopće nema podataka tih usporednih, Porezna uprava u tom slučaju bi onda trebala, ustvari porez na osnovicu bi procjenjivao ovlaštena kaže osoba. Kolega Koračević je to spomenuo, ja pitam isto, tko je ta ovlaštena osoba? Ja mislim da bi ovdje explicite u zakonu trebalo pisati da će u tom slučaju porez na osnovicu utvrđivati ovlašteni vještak. Znači, osoba koja je za to stručna. Imamo vještake koji rade, znači koji rade za sud. Isto tako bi mogli raditi i za Poreznu upravo. I ono isto što nije ovdje navedeno, a potrebno je navesti, tko će u konačnici snositi troškove tog vještačenja? Po meni bi trebalo porezno tijelo jer porezno tijelo je to znači koje ide u taj poseban postupak određivanja porezne osnovice. Ali, ovdje o tome se ništa u ovom prijedlogu zakona ne govori. Isto tako ovim zakonom vidimo da je došlo dosta izmjena vezano za stjecanje nekretnina, znači za porezno oslobođenje ustvari kod kupnje prve nekretnine. I meni je drago da nije ukinuto to porezno oslobođenje iz razloga što znamo da je izmjenama Zakona o porezu na dohodak ukinuto oslobođenje za kupnju prve nekretnine tijekom prošle, znači 2010. godine, ta olakšica znači više ne postoji. Međutim, eto drago mi je da u Zakonu o porezu na promet nekretnina je ustvari ostala i dalje olakšica pri stjecanju prve nekretnine. Ali, to ne znači da mora biti prva nekretnina, ona može biti i peta, bitno je znači da porezni obveznik nije dotada koristio olakšicu i nije bio oslobođen plaćanja poreza. I bitno je da porezni obveznik time rješava svoje stambeno pitanje. To je ustvari temeljna razlika između olakšice olakšice koja je bila propisana Zakonom o porezu na dohodak i ove olakšice prema Zakonu o porezu na promet nekretnina. Ispričavam se, bolesna sam po moram malo popiti vode. E sad, vezano znači ovaj uz primjenu članka 11a porezna oslobođenja, to upravo opet se vraćam se na ono znači kojim podacima raspolaže Porezna uprava. Jer ovdje vidite, ovdje je znači, mada i u prijašnjem zakonu isto su bili određeni točno koliko po članu obitelji postoji, treba biti prostora da bi bila porezna olakšica, ovdje ustvari će se Porezna uprava već sada suočiti sa problemom, a to je da kaže ovako da bi se steklo pravo na oslobođenje, porezno oslobođenje, građanin mora podastrijeti, odnosno dat podatke da građanin te članovi njihove uže obitelji nemaju u tuzemstvu i inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu pa onda kažu građevine, stan to je to. To je upravo onaj problem na koji sam upozorila kad sam govorila ustvari vezano uz utvrđivanje porezne osnovice. Znači, u ovom momentu sad Porezna uprava nema podatak o tome tko je vlasnik nekretnina koje su znači izvan područja sjedišta nadležnosti tog Općinskog suda i ne znam na koji način će se to rješavati. Vjerojatno samo izjavama stranaka, a ne znam koliko tome možemo vjerovati. Isto tako ono na što bih htjela upozoriti i što mislim da mi eto nije logično, a to je znači da porezno oslobođenje u slučaju ako se stječe nekretnina i uključivo do 400 m kvadratnih zemljišta znači bilo bi potpuno porezno oslobođenje, ali u slučaju ako građanin stječe građevinsko zemljište koje je površine 600 m kvadratnih i na kojem namjerava sagraditi nekretninu, u tom slučaju će razliku između tih od 400 do 600 platiti porez na promet nekretnina. Ja mislim da ustvari po meni nema tu nekakvog logičnog objašnjenja i da bi znači taj iznos od 400 m kvadratnih trebao vrijediti i u jednom i u drugom slučaju. Ne vidim razloga zašto bi trebale ustvari, zašto te površine su različite. to je to, nema suspenzivni učinak upravo iz razloga što je Općim poreznim zakonom propisano da žalba znači odgađa izvršenje poreznog rješenja, kojima se utvrđuje porezna obaveza. To je općenita odredba koja vrijedi za sve vrste poreza, i upravo iz tih razloga mislim da bi ovaj članak 13. trebalo zaista izbrisati jer nije dobro da samo kod razreza za porez nekretnina bez obzira na sve one razlike koje su rečene da postoje zaista i to da građani možda zloupotrebljavaju to pravo, ali nije znači pravno utemeljeno da žalba ne odgađa izvršenje tog rješenja. I ono što bih još htjela reći na kraju vezano za članak starog Zakona koji se briše, članak 13. stavak 1. točka 3. Zakona, u tom članku je u sada važećem Zakonu bilo propisano znači porezno oslobođenje koje se odnosilo na braće i sestre njihove potomke, zetove i snahe, ostavitelje darovatelja kada na ... dan nekretnine ako su sa ostaviteljem

da braća i sestre, odnosno njihovi potomci, te zetovi i snahe koji žive u zajedničkom kućanstvu sa ostaviteljem i stječu zajedno imovinu, u konačnici nakon smrti ostavitelja će morati platiti poreza na promet nekretnina. Ja znam da je to na neki način poreznoj upravi problem utvrditi tu gospodarsku zajednicu ali po meni nije to razlog da se ukine porezne oslobođenje. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Ima jedna obavijest. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo predsjednik Odbora Zlatko Koračević, obavještava da se 36. sjednica Odbora za regionalni razvoj koja je sazvana za danas 2. veljače 2011. godine, u 14 sati otkazuje. Prelazimo dalje, idemo dalje, što se tiče klubova. Goran Marić u Ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Pa ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina s Konačnim prijedlogom zakona je vidljivo da će biti opće podržan, a nije ni čudo jer je vrlo opsežna rasprava provedena na Odboru za financije i državni proračun kao matično radno tijelo gdje je isto tako jednoglasno podržano i donošenje hitnog postupka ali i ovaj Prijedlog zakona. ovako je trebalo urediti ovakav prijedlog i Klub HDZ-a podržava donošenje ovog Prijedloga zakona o porezu na promet nekretnina iz nekoliko razloga. Pa zašto je bilo potrebno urediti? vrlo često se osjećao nedostatak informatičke povezanosti u poreznoj upravi. Vrlo često su porezni obveznici bili zakinuti, vrlo često je porezna uprava neopravdano kasnila u u donošenju rješenja i u postupku donošenja žalbi i vrlo često su bili zakinuti obostrano i porezna uprava i država ali i porezni obveznici, i ovoj e trebalo urediti na ovakav način i ovo će sigurno pridonijeti ažurnosti ubrzat će postupak donošenja rješenja, ubrzat će postupak naplate, a ubrzat će postupak, žalbeni postupak. Čuli smo ovdje i male opaske na to da će u članku 4. kao što se predviđa da će Porezna uprava utvrđivati osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu iz isprave o stjecanju nekretnina ali na način da će se, ako se vidljivo je da je ta vrijednost približno jednaka cijenama koje se postižu na tržištu ... i tu je iskazana bojazan iskazana bojazan za manipulaciju i za eventualno moguće pogodovanje pojedinim poreznim obveznicima. Mislim da je to nemoguće, ponajprije što moramo dobiti odgovor na to što je tržišna cijena. Postoji li tržišna cijena uopće. Ona postoji u teoriji ali u praksi se ne zna koja je točno. Ne postoji tržišna cijena. Tržišna cijena je ona koja se ugovori između kupca i prodavatelja, ona se ne zna unaprijed. Nije to ona poželjna cijena po kojoj bi netko htio prodati nekretninu, niti je to poželjna cijena po kojoj bi netko htio kupiti nekretninu, to je cijena koja se postigne na tržištu nekretnina između kupca i prodavatelja. Činjenica da ta ugovorena cijena može nekada biti upisana u ispravu a koja nije ustvari ugovorena. Ali upravo zato postoji katalog cijena koji će vidjeti je li odstupa previše od nekih općih kretanja na tržištu ili ne. Iako porezna uprava utvrdi da odstupa previše onda neće biti osnovica porezna iz isprave o stjecanju nekretnina nego iz kataloga cijena. Ekonomska kriza je pogodila mnoge dijelove društva, skoro sve, ali rijetko koje tržište nekretnina. Tržište nekretnina je najviše pogodila. Samo primjer, nekoliko primjera po godinama koliko je bilo ukupno izdanih rješenja 2006., 7., 8. godine u Hrvatskoj a koliko 2009. i 10. Ukupno je 2007. izdano rješenja na promet nekretnina 257 tisuća 179., a 2008. 244 tisuće 318 rješenja. DA bi se to skoro prepolovilo u 2009. i 2010. godini na 192 tisuće odnosno 128 tisuća rješenja u 2010. godini. Na žalost kriza se osjetila najviše na one koji su htjeli po prvi put kupiti nekretninu, i broj obveznika sa olakšicom kod kupnje prve nekretnine dok se kretao 2006. na 21 tisuću, 2007. 21 u 2008. je bilo samo 17 tisuća i 16 rješenja, a u 2009. 8 tisuća 512 rješenja za kupnju prve nekretnine, a olakšica za kupnju prve nekretnine je izdano ukupno u 2010. samo 5 tisuća 142 nekretnine. To upućuje koliko je najviše pogodila kriza tržište nekretnina, a upravo oni koji kupuju nekretninu po prvi puta. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona, ali isto tako naglašava da na neke stvari treba posebno skrenuti pozornost i posvetiti posebnu pažnju, a to je rok u kojem Porezna uprava treba izdati rješenje. Taj rok treba biti što kraći i Porezna uprava treba što prije donijeti rješenja. Istina da je nekada bilo i neopravdano da se čeka previše i po godinu, dvije, tri da Porezna uprava donese rješenja na porez nekretnina. Procjena vrijednosti nekretnine treba pristupati s posebnom pažnjom. Olako je reći tržišna cijena u Zagrebu je takva i takva. Čitam kataloge nekretnina pa kaše, tržišna cijena u Zagrebu u Maksimiru toliko, na Trešnjevci tolika, u ovom dijelu grada u Zadru, u Šibeniku takva, ali to je tako jedan širok pojam, toliko elemenata utječe na vrijednost nekretnine. Pa samo uzmimo primjer stana u jednoj ulici u Zagrebu evo počev od centra pa na dalje u istoj ulici stan oscilira u vrijednosti od tisuću eura po metru kvadratnom do 4 tisuće eura po metru kvadratnom. Mnogi elementi utječu na vrijednost nekretnine i godina izgradnje, i veličina stana, i urednost i održavanje stana, ali ponajviše u posljednje vrijeme i što najviše muči svakog građanina RH jeli nekretnina uknjižena ili nije. Ako je stan uknjižen i iste vrijednosti ili neuknjižen on ima veliku razliku vrijednosti na tržištu. Prema tome, o tim stvarima treba brinuti kada Porezna uprava donosi rješenja jeli stan uknjižen ili nije. Jer na Jer na uknjiženi stan može kupac dobiti kredit, a na neuknjiženi ne može i danas prije recimo 15 godina kupci nisu uopće toliko pozornosti posvećivali jeli uknjižen stan ili nije. A danas zapravo više nitko ne želi kupiti stan koji nije uknjižen. tim više utječe na vrijednost nekretnine. Ono što treba naglasiti da bi bilo poželjno i dobro za poreznog obveznika ali i za Poreznu upravu da u donošenju rješenja Porezna uprava u rješenju navede sve bitne elemente iz kupoprodajnog ugovora. A ne samo pojedine elemente. Sve što piše u opisu nekretnine u kupoprodajnom ugovoru o nekretnini treba stajati u rješenju o porezu. I tako katastarska čestica navedena i zemljišno-knjižni uložak i opis nekretnine i adresu, mjesto sve ono što piše u ugovoru o nekretnini, sve što prati nekretninu kroz njezinu povijest. Posebno skrećemo pozornost da treba posebnu pozornost posvetiti naplati poreza na promet nekretnina. Nema nikakvog opravdanja da porez na promet nekretnina ne bude 100% naplaćen, jer je to porez koji je najlakše naplaćivati. Pohvalno je da je prihvaćen jer se predstavnik Vlade izjasnio već na Odboru za financije i državni proračun, naime ovim prijedlogom člankom 13. bilo je predviđeno da žalba poreznog obveznika ne odgađa izvršenje naplate poreznog rješenja. Međutim, ovim amandmanom ta žalba će odgađati naplatu i to je dobro da je se prihvatilo i to će uveliko pripomoći i stimulirati POreznu upravu da što brže donosi rješenja za porez na nekretnine, a time i mogućnost naplate. Zbog svega navedenog klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona i po hitnom postupku i glasovat će za njegovo donošenje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik DAmir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Jasno je da ovo nije bezazlen zakon. Zato jer svaki poreski zakon je bitan zakon. Međutim, vidite što je zanimljivo, za svoje predstavnike Vlada je dana 28. prosinca 2010. to je bio dan kada je ako se ja ne varam rekonstruirana Vlada odredila znači Ivana Šukera, potpredsjednika Vlade RH ministra financija, jasno državnog tajnika gospodina Mladinea u Ministarstvu financija, ravnatelja POreske uprave gospodina Marića itd. to stoji na prvoj stranici. Međutim, kako se prilike u zemlji razvijaju vidimo nakon ove rekonstrukcije Vlade da bi najuputnije bilo da je ovaj zakon branio recimo da budem ciničan gospodin Milošević, pa da nas poduči kako je moguće u jednoj neovisnoj, demokratskoj, slobodoumnoj, liberalnoj Hrvatskoj itd. doći do 15-ak stanova i tome slično i to sve u relativno kratko vrijeme. Možda bi bilo isto tako uputno da zakon brane oni koji su po posebnim zakonima po neustavnom članku 16. onog Šuškovog pravilnika dolazili do reprezentativnih stanova u najužem dijelu grada Zagreba, pretpostavljam i drugdje po RH. Ono što svakako treba učiniti kada samo spomenuo taj Šuškov pravilnik po kojemu su odličnici, generali, dužnosnici stjecali stanove, je da se taj pravilnik poništi. Jasno, treba poništiti pretvorbu i privatizaciju, ali ono što izlazi u javnost kada je riječ o ovim Šuškovim stanovima to je doista na što se veliki dio građana zgraža. Drugo. Što je ključ ovog zakona, iako bih dalje rađe govorio o tom neustavnom pravilniku bivšeg ministra Šuška. Ključ ovog zakona je prije svega dobro ta informatička procjena, dobro je da se već jedanput na jednom mjestu i kroz takvu formu dođe do neke prosječne cijene. Ne da po diskrecionoj odluci ili POreske uprave ili vještaka ili u nekim raspravama sudaca itd. određuje koliko što vrijedi, pa može to normalno lavirati od bagatelnih iznosa na istom prostoru do astronomskih, a onda onaj koji se nađe u sporu pitanje je što može dokazati

kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti" jasno da ima hrvatsko državljanstvo, da građanin član njegove uže obitelji prijavi prebivalište i boravi u mjestu na adresi gdje se nekretnina nalazi. I sad dolazimo do onoga ključnog, to je ova točka treća, da površina nekretnine ovisno o broju članova uže obitelji građana ne prelazi za površinu i sad kako slijedi, za jednu osobu do 50 m2, za za dvije osobe 65, za tri osobe 80, četiri osobe 90 itd., itd. Pustimo sad koliko bi poreza trebali platiti oni odličnici koji su dobivali četiri, pet puta više kvadrata po posebnim zakonima, međutim mislim da te iznose treba povećati i čak ovaj amandman kojega je u saborsku proceduru uputio klub HDZ-a da se invalidnim osobama omogući da se ti iznosi povećaju za 20% je u najmanju ruku korektan. Osobno držim da za sve građane treba povećati svoje iznose, jednom rječju prvu nekretninu u cijelosti svakoj obitelji, trebalo bi osloboditi plaćanja tog poreza, bez obzira na veličinu, ali ono što treba napraviti je provjeriti način stjecanja novca, kako je netko do tog novca došao, kako je onda putem tog novca došao do te nekretnine i tome slično. Zašto je to bitno, pa između ostalog jer je i ova stambena politika koja se vodila ranih '90.-tih ili kasnih godina jednostavno učinila jednu ogromnu nepravdu hrvatskim građanima. Jedni nisu dobili do '90. ništa, počelo se dijeliti onima koji su bili u poziciji '90. za vrijeme Tuđmana, da ne spominjem sada te pravilnike i to se nastavilo možda i do dana današnjeg. Ali danas bi trebalo naprosto revidirati svaki tako tako po mom sudu nelegalno dodijeljen društveni stan koji je prodan posebnim zakonima. I to početi ako je od opozicije pa onda krenuti na vlast, na generale, na ministre, na tajkune na tajkune itd. Ovaj zakon je isto nešto što nije loše regulirao, npr. ovaj članak 11. da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječe zemljište unutar građevinskog područja površine do 600 kvadrata na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, ako su kumulativno ispunjeni oni uvjeti koje sam već spominjao. Ali se isto tako slažem, treba imati uvid tko što posjeduje i treba biti oprezan da ovaj zakon ne dovodi do toga da se plaća taj porez na imovinu jer koliko god to možda apsurdno nekome zvučalo taj porez će naprosto upropastiti sirotinju. Zašto sirotinju? Vi imate slučajeve da zbog posla ovoga ili onoga mnogi su napustili da spomenem Liku pa žive danas u Zagrebu ili Slavoniju pa žive ovdje u Zagrebu ili otoke

ili tih imanja ili imovine koju su naknadno stekli. Drugo, mislim da treba biti protiv tog poreza i zbog jedne da u Hrvatskoj preko 90% punoljetnih građana posjeduje nekretnine. U jednoj Njemačkoj to je situacija možda sa 60% u jednoj Italiji možda 55%, u Engleskoj još i manje. Znači onaj socijalizam kakav god da je bio omogućio je preko tih društvenih stanova da građani rješavaju to svoje stambeno pitanje. I danas imamo tu situaciju da smo '91. godine podijelili 400 tisuća društvenih stanova koji su izgrađeni od '60., '70. do '90. i ti ti ljudi ako su recimo naslijedili neko imanje u kraju iz kojeg su došli u neki veći centar mogli bi preko noći ostati i bez jednoga i bez drugoga. Članak 11.c, porez na promet nekretnine, citiram: "ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu novosagrađenu nekretninu u dijelu koji čini vrijednost zemljišta, iznos za komunalno uređenje zemljišta" itd., Drugo pitanje, zašto recimo država tih 5% koliko ubire u cijelosti ne prepusti jedinici lokalnih samouprava. Taj porez nije neki odlučujuća stavka u državnom proračunu. Neka se manje krade pa onda se može više prepustiti ili lokalnoj samoupravi ili ostaviti građanima. Sve u svemu ovaj zakon jasno je u redu, međutim ono što treba jednostavno preispitati to su oni posebni zakoni temeljem kojih se privilegirala elita. Neki su dobivali sve za ništa, a drugi će krv da ne kažem šta da bi sutradan u ovim okolnostima mogli doći do stana. Drugo, kada govorim o tome da bi prvu nekretninu trebalo za stjecanje stambenog pitanja u cijelosti osloboditi. Pogledajte gospodo, nitko neće graditi ako ima četveročlanu obitelj kuću recimo sa 100 m2, ta kuća će zasigurno biti veća. Ispada apsurdno, ali sirotinja gradi, oni koji su potrebni kupuju. Pogotovo je to tako u tim ruralnim krajevima. I mislim da treba pustiti ljude neka grade, neka imaju i ne trebamo ih se naprosto bojati ako imaju, a pogotovo u ovim okolnostima kada bi trebalo početi stimulirati gradnju. U Hrvatskoj nitko neće doći sa strane da bi je pokrenuo. Gle apsurda, premijerka je pred dva, tri tjedna Egipćanima nudila gradnju pruge od Rijeke do Zagreba, sad vidimo šta je tamo, revolucija ili što li je već. Ali jasno je, Hrvatsku ne može pokrenuti ni Tutankamon ni Ramzes II ili III, niti Mubarak, Hrvatsku mogu pokrenuti samo hrvatski građani i zato hrvatskim građanima treba prepustiti ili dati ili omogućiti da naprosto grade. I zato se zalažem da se u cijelosti građanina oslobodi plaćanja tog poreza koji nije presudan niti za funkcioniranje države ni lokalne samouprave ako stječe prvu nekretninu, ali pritom razumljivo da svakog treba provjeriti kako je došao do novca. Treba još jedanput treći put kažem revidirati one Šuškove pravilnike itd. Maksimalno stimulativnim zakonima potaknuti investicije i razmisliti, ne se poigravati sa ovim porezom na imovinu. Sve u svemu da nije bilo onoga uređenja do devedesete ja tvrdim da 90% ljudi od ovih 400 hiljada koji su stekli stan '91., druge za pet, šest, sedam, osam hiljada maraka ili ne znam eura što je već bilo ne bi došli do stana da nisu na taj način ga kupili. I konačno, ono što isto tako mislim ova zemlja mora otvoriti još jedno pitanje i konačno riješiti pitanje i tih zaštićenih najmoprimaca jer i oni smatram da zaslužuju da kupe stan u kojemu žive 40, 50 ili 60 godina. Naši odličnici su temeljem tih neustavnih pravilnika dolazili do velebnih stanova. A oni koji su u takvim ili sličnim stanovima 40, 50, 60 možda i više godina jednostavno ne mogu riješiti svoj egzistencijalni pa si čovjek postavlja pitanje gdje je tu pravda, pravičnost, zakon, savjest, poštenje itd. pretpostavljam da će se ovaj zakon podržati. Glasat ćemo i mi iako još jedanput smatram da ne bi bilo loše da se povećaju ovi limiti za stjecanje prve nekretnine. Ne treba se toga bojati. Možda bismo u vrijeme kada je spala gradnja bilo društvena ili državna svejedno, bilo gradnja lokalne samouprave, bilo pojedinačna ipak na neki način pokrenuli tu jednu gospodarsku djelatnost kao što je gospodarstvo pa bi indikretno kroz PDV, kroz zapošljavanje ljudi i svega ostalog dobili puno više nego kroz ovu formu. Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo gospodin Kajin tvrdi da će ovaj zakon upropastiti sirotinju. To je netočan navod upravo iz razloga što se ovim zakonom propisuje porezna osnovica. Osim toga uvodi i odnosno porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine, jer definitivno sa većim standardima nego što to propisuje Zakon o obnovi. I u konačnici izmjenjuje i dopunjuje trenutak izvršnosti rješenja u utvrđivanju poreza na promet nekretninana. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. Gospodine predsjedniče, pa ispravit ću netočan navod kolege Kajina gdje je ustvrdio da su stanovi samo upitni i porez na te stanove, te njihove stjecanje. Naime, za mene je upitnije zemljište u Barbarigi i Dragonjeri koje ste vi kao predsjednik Skupštine pretvorili iz poljoprivrednoga u građevinsko i tako ga zajedno sa svojim skupštinarima prodali. Tu bi trebalo pogledati koliko je poreza plaćeno i kakvo zemljište je bilo i tko ga je procijenio od strane Porezne uprave tada to zemljište i koliko je zarađeno na njemu.

gdje kaže da je zasluga socijalizma što imamo puno stanova u vlasništvu građana itd., puno stambenih jedinica. To je apsolutno netočno. Vi znate kada je Zakon o prodaji stanova donesen i tko ga je donio, molim lijepo. Prvo, a zasluga je socijalizma isto tako želim vam reći da je naš veliki broj građana morao u inozemstvo zbog raznih razloga jer se nisu mogli zaposliti ovdje ili ondje zbog onih razloga, pa su onda otišli, radili, zaradili i napravili kuće. Isto tako, interesantno je i vaše razvrstavanje kategorije sirotinje, pa kažete ima kuću ili imanje nekakvo tamo u Ćićariji i stan u Puli. Meni se to nekako ne čini da to spada u kategoriju sirotinje i ne brine puno kako će vratiti ili otplatiti porez. Hvala lijepo. Zakon ti je donesen '91. ali su stanovi sagrađeni do '91. **Bebić, Luka (HDZ)** U ime kluba nacionalnih manjina, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina podržat će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretninama ukoliko će se ostvariti ono što se i navodi na samom početku da izmjenama stvaraju se informatički preduvjeti uz tendenciju rasterećenja Porezne uprave u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina. I drugo da će se riješiti pravodobno prijavljivanje nastanka porezne obveze poreza na nekretnine. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj nemamo pouzdanih službenih informacija o kretanju cijena nekretnina, iako se tržište nekretnina drži srcem svakog nacionalnog tržišta. Statističko praćenje i redovito objavljivanje pouzdanih informacija o kretanju cijena nekretnina trebalo bi biti značajno i za Poreznu upravu. Stoga već ugrađivanje obveze Porezne uprave da informatički obrađuje cijene nekretnina, da izdaje prikladne informacije što ovdje ipak nije do kraja jasno da li će te informacije o kretanju istih na području zemlje, a što je važno za građane države i investitore biti dostupno svima. Ali svakako je važno da te kriterije određivanja porezne osnovice za porez za porez nekretnine kako to ne bi ovisilo kao do sada o volji pojedinca. Bilo bi možda bolje i transparentnije da se

mnogi zaziru, uvijek ostaje pitanje točnosti i transparentnosti prijavljenih podataka i svakako i onda je i pitanje određivanja porezne osnovice. Pravodobno prijavljivanje nastanka porezne osnovice, odnosno porezne obveze poreza na promet nekretnina sada se pokušava riješiti na način da se da obveze javnom bilježniku koji ovjerava potpise na ispravama

druga mogućnost je da sudovi i druga javna pravna tijela dužni su dostaviti svaku promjenu vlasništva nekretnine u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama. Ako k tome dodamo da i najčešće osoba dostavlja te podatke koja je kupovala, odnosno prodavala, bojim se da time nećemo rasteretiti poreznu upravu, čak štoviše bojim se da će doći do dupliranja, da ne kažem i višestrukih prijava će biti o jednom predmetu, što u ovom slučaju govori da neće biti rasterećenja, već prije svega da bi porezna uprava mogla biti zatrpana. Mislim da to neće riješiti problem da se prometuje nekretninama vrlo često i bez plaćanja poreza na promet. Čudno je da nismo posegnuli za onim što inače ima i Slovenija, ali i mnoge europske zemlje, da se jednostavno nema upisa u zemljišnim knjigama, bez klauzule porezne uprave o plaćenom porezu na promet nekretnina. Kažem činjenica je da je to Ustavni sud ukinuo, ali mislim da ako to danas mnoge europske zemlje imaju, da je to najjednostavniji način i da ne bi bilo zatrpavanja i da sigurno bi se prije rješavao problem plaćanja poreza na nekretnine. Mi ćemo podržati sve ove izmjene, ali mislim da se moglo i trebalo kvalitetnije odraditi i ako se zaista htjelo htjelo rasteretiti onda je trebalo primijeniti, a vrlo često se i pozivamo na europske zemlje, taj model, jer to je najsigurniji, da nema prijepisa, nema bez toga da je tamo klauzula o tome da je porez na prometovanje plaćen. hvala lijepa. I još jednom naglašavam, bitno je statističko praćenje za nacionalno tržište. Molila bih odgovor da li će biti, znači ti podaci koji će se statistički obrađivati u poreznoj upravi, biti dostupni javnosti, odnosno da li je to početak stvaranja statistike

Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Zakon o porezu na promet nekretninama od donošenja '97. godine doživio je zanimljivo malo izmjena do sada, svega dvije izmjene 2000. i 2002., s tim da je ovo 2002. stupilo na snagu 2003. godine, i to je doista bila jedna hvalevrijedna izmjena koja je omogućila vjerujem velikom broju ili većem broju mladih ljudi da oslobađanjem plaćanja dijela ili ukupnog iznosa poreza na promet nekretnina svoje stanove za ta sredstva mogu namjestiti, na taj način postići i dostići jedan viši standard življenja. Do današnjeg dana, dakle od davne '97. godine kad je nastao ovaj zakon, i u Hrvatskoj i u svijetu promijenilo se puno toga. Najveća formalna promjena je svakako ulazak u novi milenij, ulazak u svijet drugačijih, suvremenijih komunikacija, modernih tehnologija, događale su se značajne promjene u životima svih nas, počeli smo komunicirati elektroničkom poštom, i svaku potrebnu informaciju danas prvo potražimo na Internetu, pa tek onda krenemo dalje u potragu. I sve to vrijeme, tih velikih promjena, od '97. pa do 2003. zakon je mirovao, ili spavao. Tržište nekretnina rasla su i padala, gospodarstvo je raslo i padalo, a zakon je ostajao isti. Stoga pozdravljamo ove promjene unesene u ovaj Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na promet nekretninama, kao i preciznije definiranje pojedinih situacija koje predviđa zakon. Ovim promjenama ste zakon probudili. Posebno pozdravljamo stvaranje informatičkih preduvjeta za bržu provedbu zakona i pozivamo Ministarstvo financija kao predlagača da ne stane na ovim izmjenama i dopunama, već da ovaj zakon približi građanima. Transparentnost u provedbi svih zakona, pa tako i ovog zakona građanima olakšava život. U trenutcima kad građani, posebno oni koji kupuju prvu nekretninu, zadnju kunu daju za koji kredit više, kao što znate problem sa kamatama i sa kreditima je velik, nećemo se uspoređivati, bar ne pod ovom točkom sa zemljama Europske unije, ili Slovenijom gdje vidimo koliko su krediti jeftiniji, a naročito znamo što znače krediti ljudi koji su podignuti u famoznim Švicarcima. Pa je tako posebna pouzdana informacijama obvezu plaćanja poreza na promet nekretninama doista od izuzetnog značenja. Sad kad se planira izgraditi, ja ću na taj dio posebno skrenuti pažnju, velik broj informatičkih rješenja kao podloga za provedbu ovog zakona, iznos koji će građanin morati platiti na porez za promet nekretnina mora biti dostupan građanima, čak i u fazi donošenja odluka o kupnji nekretnine, odnosno veličine na određenoj lokaciji, u skladu sa poreznim oslobođenjima, na koje građanin ima ili nema pravo, kako bi mogli znati da li si određenu nekretninu mogu ili ne mogu priuštiti. Naime poznato je da se mnogi građani preračunaju. Neću se vraćati na Švicarce, ali ću se vraćati na kamate, mnogi ne mogu otplatiti svoje stanove i na taj način banke sjedaju na imovine, sjedaju na kuće, sjedaju na stanove, i banke će izgleda u svakom gradu moći imati po koju ulicu. Jednostavno smatramo da mora postojati mjesto na web stranicama Ministarstva financija i porezne uprave na kojima građanima putem istovjetnog programa kojeg koriste i službenici, mogu vidjeti ako kupe određenu nekretninu koliko poreza moraju platiti. Posebno je bitno, obzirom da smo propisali novim izmjenama i dopunama da žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Možda bi doista do glasovanja u petak trebalo razmotriti još jednom taj prijedlog. Držimo da će se ujedno usvajanjem našeg prijedloga realno smanjiti broj žalbi, i dodatno rasteretiti porezna uprava, a amandman ili neke prijedloge zaključaka neću pisati, jer držim da su ovakve izmjene vezane uz informatizaciju i dostupnost informacijama moguće riješiti i provedbenim aktima. Smatramo da u 21. stoljeću svaki zakon kojeg usvajamo mora biti moderan, životan i ono što je na ovom području je posebno važno transparentan i dostupan. Hvala lijepa. Hvala. U 10 i 41 minutu je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjednik odbora gospodin Petar Selem zakazao je sjednicu odbora danas, u 13 i 30 sati, u sobi 133/I, sa sa odgovarajućim dnevnim redom, dakle danas u 13 i 30. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospdine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, s konačnim prijedlogom zakona. Dakle, u uvodnom dijelu ovoga zakonskog prijedloga se kaže da je porez na promet nekretnina predstavlja pravnu osnovu za stvaranje informatičkih preduvjeta u cilju rasterećenja Porezne uprave, što bi nas trebalo veseliti, rasterećenje Porezne uprave. Nadalje, u istom tom pasusu piše, također na taj način omogućit će se brže rješavanje prijava poreza na promet nekretnina, odnosno znatno će se skratiti vrijeme obrade predmeta s obzirom na informatička rješenja. Informatički preduvjeti i informatička rješenja izrađena dakle na osnovi predloženih izmjena i dopuna Zakona o porezu na promet nekretnina. Gospodine državni tajniče jasno da ste vi upoznati, znači li to da će ubuduće se u proračun države, gradova i općina ipak onda kažem više novca nego sada kada vaša Porezna uprava ili naša Porezna uprava, dakle na porez na promet nekretnina oko 200 milijuna kuna nenaplaćenog. Ako su točni podaci koje imam, dakle radi se o brojci od oko 200 milijuna kuna. Naime, nije me ovaj podatak i vaša informatička opremljenost koja je tako i tako u svim ministarstvima u tijeku i unatoč svega nema uvezivanja podataka, i OIB smo izmislili i usvojili ga, ali on nije zaživio do kraja to moram reći, pa unatoč tome stalno moramo evo donositi nove zakonske prijedloge, izmjene i dopune. Više od toga za ovu raspravu me ponukao građanin koji je jučer bio u razgovoru sa mnom i koji je hrvatski branitelj na opskrbnini koju prima, a ona iznosi 1.097,00 kuna. obzirom da su mu to jedini prihodi, on je stan od 60 kvadrata prošle godine 2010. prodao i kupio manji od 36 kvadrata kako bi povećao i nešto omogućio svojoj djeci, školovanje, fakultet itd. Time što je prodao stan od 60 kvadrata i kupio manji od 36, mogao bih reći i neuvjetan, on je izgubio pravo na opskrbninu jer je ostvario nekakav prihod u prošloj godini. To je žalosno, ali to nije predmet ovoga zakonskog prijedloga, iako nisam mogao, a ne izreći tu činjenicu koju sam jučer doznao osobno od građanina hrvatskog branitelja eto o kojima tako skrbi neko drugo ministarstvo, a o njemu ćemo imati vremena i kasnije reći. E sada, kada se govori o tržištu nekretnina, o cijenama nekretnina, ja bih te cijene nekretnina usporedio s obzirom i na recesiju i s obzirom na sva kretanja na tržištu nekretnina poput vodostaja. Slavonski Brod toliko, Dunav – Vukovar toliko, Zagreb – Sava itd. Dakle, svakodnevno se mijenja poput vodostaja. A ovdje u članku 4. piše da osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Ja znam za porez na promet pokretnina poput automobila gdje je točno propisano, dakle godina proizvodnje, tip automobila i sve ostalo da postoji jedna tablica od koje se pobjeći ne može prilikom kupoprodaje recimo automobila. ili kupovine nekretnina dakle Porezna uprava procjenjuje nekretninu bez obzira na to kako se kupac ili prodavač dogovorili. I to u trenutku, prema članku 4., u trenutku nastanka porezne obveze. se govori ili članak u kojem se govori da žalba ne odgađa izvršenje. Pa čemu uopće onda klauzula o pravu na žalbu? Zašto pravo na žalbu netko ima, a žalba ne odgađa izvršenje? Ja ne znam nisam stručnjak kao gospodin Šeks u pravnim znanostima, ali ako postoji klauzula o pravu na žalbu jasno je da, i ja mislim da je logično, suvislo je da se to onda i konzumira to pravo na žalbu. Mislim čemu uopće pravo na žalbu? Onda nek se napiše nema se pravo na žalbu i gotovo. Rješenje Porezne uprave je konačno i više se nema pravo na žalbu. Sam cilj ovoga zakona da se stvori pravna osnova za stvaranje informatičkih preduvjeta i informatičkih rješenja, zapravo to je ono u biti, je dovoljan razlog da jedan blagi plus klub HDSSB-a dadne ovom zakonskom prijedlogu kao i ono da ostaje uglavnom u oblicima i formi u kojoj je i prije bio članak 11. za oslobađanje od poreza na promet nekretnina onih građana koji po prvi puta stječu nekretninu kao stambenu površinu. Bilo da se radi o stanu ili pak Evo, kažem jedan mali plus uz ove primjedbe. Hvala lijepo. gospodine državni tajniče sa suradnicima. Svaki zakon koji omogućava, ja bih rekao efikasnost i bolju naplatu poreza, treba podržati ako naravno je podloga za to pravedan Porezni zakon i naravno da ta usklađivanja i procese koji donose efikasnosti ne možete jednostavno ne podržati i biti protiv njih. Ali, kada raspravljamo o ovom zakonu moramo istaknuti neke stvari i nelogičnosti koje se u zakonu spominju. Prva stvar, netko je spomenuo u raspravi dosada i u ovih zadnjih 2 godine, 2010. i 2009., tržište nekretnina je značajno palo sa osnova toga i prihodi u proračunu od poreza na promet nekretnina su puno manji. 2009. godine je tržište palo otprilike 60%, 2010. još dodatnih 15% znači u 2010. se prodavalo 70% manje nekretnina nego što je to bilo 2008. godine. I onda se treba postaviti pitanje zbog čega je to tako i da li država može osim da zakonskim prijedlozima, izmjenama poreza gleda samo računovodstveno kako ubrati novac i kako na neki način podrezati porez, da li može svojim poreznim prijedlozima, određenim potezima potaknuti industriju, potaknuti tržište i na takav način uprihodovati više poreza. Naravno da može na žalost to ova država i ova Vlada ne radi, mi ćemo vidjeti nekoliko i osnovnih razloga zbog čega je promet nekretninama stao u Hrvatskoj i zbog čega sa tog osnova nemamo veću naplatu poreza. Jedan od tih razloga je definitivno ukidanje poreznih olakšica, za pravo povrata poreza za one koji kupuju nekretnine na kredit i imali su do sada pravo određeni povrat poreza ostvarivati po osnovi prijave poreza i po svojim poreznim karticama, to je ova Vlada ukinula ove godine i otprilike 105 tisuća Hrvatskih mladih obitelji neće ostvariti pravo sljedeće godine u punom iznosu povrata poreza, ove godine imaju pravo samo do 6. mjeseca. DA li je to utjecalo na pad prodaje nekretnina i na to da imamo otprilike 40 tisuća neprodanih stanova u Hrvatskoj, sigurno je. Ljudi su računali da će dobiti pomoć države na kamate koje plaćaju bankama, da će dobiti određeni povrat poreza, sada ga ne dobivaju, osjećaju se nesigurniji i ne idu u kredite. Drugo, umjesto ove neuspješne mjere koju je Vlada postavila prije godinu dana subvencioniranja kamata, odnosno subvencioniranja kvadrata stana od 200 eura, i vidi se gotovo pa nitko nije uzeo i iskoristio tu mjeru, Vlada je trebala stati iza svojih građana, pogotovo, mladih obitelji koji se ne usude uzeti kredit jer ne znaju da li će ostati bez posla za šest mjeseci, godinu dana, 2 godine i da li će ga moći dalje otplaćivati i da li će taj posao kada ga izgube moći naći. Umjesto takve loše mjere koja nije dala rezultate, Vlada je trebala prihvatiti prijedlog SDP-a koji je govorio ukoliko izgubite posao država treba u suradnji sa bankama garantirati da imate moratorij na otplatu kredita u određenom vremenskom periodu, a država preuzme, a banke bi na to pristale, da država preuzme zbog situacije u Hrvatskoj da plaća tijekom tog stand by perioda onome tko je ostao bez posla, u tih godinu dana, a banka da glavnicu preuzme na sebe odnosno da preuzme moratorij na otplatu kredita. Naravno država nije razmišljala na taj način i destimulira svoje građane da kupuju nekretnine, da se osamostaljuju i da na neki način kreću samostalno u svoj život, zasnuju obitelj i imaju svoj stambeni prostor stambeni prostor i osnovne preduvjete za zajednički život. Država to ne radi, umjesto toga država je ukinula porezne olakšice, i na neki način povrat poreza, a gledajte koja je to, ajmo reći koincidencija, ja bih rekao prelijevanje iz šupljeg u prazno, ukinula je porezne olakšica istog onog dana kada je ukinut istog onog dana kada je ukinut krizni porez. Znači sa jedne strane ljudima koji su kupili stanove i imaju kredite vratila prosječne plaće 200-tinjak kuna ali im je zato uzela na godišnjoj razini 4, 5 tisuća kuna povrata poreza. Znači puno više su ti ljudi izgubili nego što im je velikodušno Vlada ukinula harač i ono što im u osnovi nije trebala uzimati. Znači imamo jednu totalno ja bih rekao dezorijentiranu poreznu politiku prema određenim industrijama, i na kraju prema građanima koji najviše od toga pate. Ono što bih spomenuo i što mislim da je apsolutno nelogično u Zakonu je to da se kod nas oporezuje po kvadraturi umjesto po vrijednosti. Mi sada imamo situaciju, dati ću jednostavan primjer, obitelj koja kupuje stan, nova obitelj, oženili su se ljudi, dobit će dijete, kupuju stan u Zagrebu u centru grada, imate dvije lokacije gdje su vrijednosti stana 7, 8 tisuća eura po kvadratnom metru. I kupe stan od 60, 70 kvadrata i plate, i budu oslobođeni poreza na promet nekretninama jer im je to prva nekretnina, u isto vrijeme jedna druga obitelj u Zagrebu kupuje stan po 1500 eura kvadrat na periferiji i znate koliko je koliko je uštedila ova obitelj koja je bogatija, 22 tisuće eura poreza jer su oslobođeni na osnovu kvadrata a ne na osnovu vrijednosti svoga stana. Znači od naših poreznih rješenja imaju više koristi oni koji su bogatiji i to je ono što bi trebali mijenjati i u ovim i u drugim zakonima. Porez na promet nekretnina se apsolutno ne bi trebao računati na osnovu kvadrata, nego na osnovu vrijednosti nekretnine i ukoliko netko stječe nekretninu prvi puta i država mu želi pomoći da prođe jeftinije, da ne plati porez, da se osamostali ono bi se trebalo gledati da li je platio 100 tisuća eura ili je platio 500 tisuća eura, odnosno adekvatno tome u kunama. Odnosno da li je platio 700 tisuća kuna ili 5 milijuna kuna. Naravno to kod nas se ne uzima u obzir, kod nas svi plaćaju isto, gledaju se kvadrati i ne bih se složio sa argumentacijom kolege Kajina da je nebitno za prvu nekretninu da li netko ima 100, 500 ili 300 kvadrata, apsolutno treba gledati vrijednost nekretnine i ja bih rekao poreznu moć odnosno koliko osoba stječe novce i da li može ako je bogatiji platiti više i doprinijeti na taj način društvu. Još jedna stvar koja je nelogična je apsolutno da je to djelomično prihod države. Zbog čega bi država imala prihod od poreza na imovinu, pa vrijednost imovina raste zbog investicija lokalne zajednice, to apsolutno treba biti u potpunosti prihod lokalne zajednice, i ne slažem se i treba uvesti razrede na razliku poratu cijena nekretnine. Netko kupi poljoprivredno zemljište i plati 10 eura po kvadratu, prenamijeni mu se to urbanističkim planom to u građevinsko ili turističko zemljište i cijena naraste 20 puta, i on opet plaća na tu razliku cijene 5%. Znači netko tko je od ove imovine zaradio milijune eura, kuna, nebitno čega će platiti 5% poreza, puno manje nego da je to zaradio kao dobit u svojoj tvrtki ili kao radnik zaposlen u nekom poduzeću. Znači moramo gledati i moramo pratiti logiku plaćanja poreza da oni koji zarade koji imaju više da plate adekvatno tome i porez ovoj državi. kao što kažem kod nas se to ne gleda, kod nas se gleda da se oplete sve isto i da na kraju krajeva najlakše je naplatiti od onoga koji je ja bih rekao koji ima najmanje i kojem je najlakše nešto uzeti. Ovi koji imaju više ne plaćaju više. I to je cijela poanta ove moje rasprave i želje da u Hrvatskoj mijenjamo poreza da na način da oni budu pravedniji, da opteretimo više one koji imaju više imovine, a oni koji imaju manje ili je uopće nemaju da im pomognemo i da im omogućimo na neki način pravedniji i normalniji život. Mi smo nekoliko izmjena zakona ove godine upravo destimulirali te ljude, mlade ljude da idu u kupovinu nekretnina i otežavamo im život umjesto da im ova država na neki način pomogne. A samim tim potakli bi promet nekretnina i puno bi se više proračun za razliku od ovoga kako se puni sada. Hvala lijepo.

plaćanje poreza na promet nekretnina. Doista pitanje utvrđivanje olakšice po samoj vrijednosti stana možda i je rješenje koje bi dovelo do veće pravednosti u samom sustavu oporezivanja. Ali ja bih spomenula nešto vezano uz olakšice što vi niste spomenuli, a to je jedna zamka koja proizlazi iz prava na oslobođenje kod kupnje prve nekretnine. Prvu nekretninu u pravilu kupuju mladi ljudi. Najmanje 50% tih mladih ljudi stječu tu nekretninu prije zasnivanja obitelji. I nakon zasnivanja obitelji kupuju drugu nekretninu koja im je jedina nekretnina kojom rješavaju i zbrinjavaju svoju obitelj, ali u tom slučaju moraju kupiti veću nekretninu, gube pravo na poreznu olakšicu, odnosno nemaju pravo na ostvarenje po ovom zakonu na poreznu olakšicu. Naravno da mora postojati neka granica u davanju olakšica. Ali ako želimo ovom olakšicom ostvariti onaj efekt koji će osigurati građanima dodatnu motivaciju i ojačati njihovu kupovnu moć da steknu nekretninu i istovremeno pokrenuti tržište nekretnina, mislim da bi bila dužnost POrezne uprave da nađe rješenje, jedno pravedno rješenje, rješenje koje neće biti nepravedno ni za državu, koja će osiguravati prihode iz te osnove, što inače zagovaram da to bude u cijelosti prihod lokalne samouprave i da to rješenje omogući ne samo sticanje prve nekretnine, nego da se možda primjeni za jednu nekretninu za mlade ljude koji rješavaju životnu potrebu svoje obitelji. Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Slažem se sa vama i intencija moje rasprave je bila ta da promijenimo jedan način koji je po meni duboko neispravan. Mi bi trebali osloboditi ljude koji kupuju prvu nekretninu do vrijednosti, to naravno se još mora izanalizirati ali mislim da bi bila pravedna vrijednost od 100 tisuća eura. Koliko kvadrata, da li i gdje se kupuje je apsolutno nebitno. Mislim da bi se na taj način postigao puno jači efekt. Jer rekao sam u slučaju Zagreba mi stimuliramo ljude koji imaju više novca, pomažemo ljudima koji imaju više novca da plate manje i da naprave veće uštede i to je ono što je apsolutno nepravedno. Isto kao kod prometa nekretnina mislim da bi bilo pošteno ukoliko se radi o luksuzu, ukoliko se radi o nekretninama koje su vrijednosti više milijuna eura, da taj porez bude i progresivniji. Tako da na kraju dođemo do onoga što se zove pravedniji porezni sustav, tko ima više da plati više, a onaj koji uopće nema da ga oslobodimo. Mislim da bi na ovaj način više imala i država od toga, da bi bilo pravednije da bi se na neki način potaknuo promet nekretninama nakon što je 70% u dvije godine pao. Ali naravno, mi ne radimo ništa nego usklađujemo određene stvari i loša rješenja zadržavamo duži niz godina. Hvala lijepo. može biti ludilo na kvadrat. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Osnovno je za svaki zakon, a pogotovo ovaj kada se radi o porezima i pogotovo o porezu na nekretnine da to bude pravedan porez. Ovakav način o kojem vi govorite, dodatno stimulira i benevolentnije odnos vlasti prema bogatima, a maćehinski prema siromašnima. Jedna te ista nekretnina pa čak i u istom području ako je i iste kvadrature nije iste vrijednosti i ne može biti isto oporezovana. Na ovakav način prijedlogom zakona tobože pod egidom brzine da poreznici neće izlaziti na lice mjesta, nego da će procjenjivati i razrezivati porez dakle samo na određenu kvadraturu i određeno područje, tobože jer je tržišna vrijednost te nekretnine na tom području tolika je nepravedna. Oni se ne mogu oslobađati izlaska jer je to in favore upravo poreskog obveznika i onoga čija je vrijednost te nekretnine manja. Prema tome, ne može zakon, ne može prijedlog zakona napustiti osnovni smisao da temeljna osnovica poreza bude vrijednost, a ne kvadrati. Jer porez na vrijednost to je pravda, a porez na kvadrate može biti ludilo na kvadrat. Odgovor gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Pa ne bih rekao da se to treba samo odnositi na prvu nekretninu. Imate ljudi koji kupuju nekretnine i imaju mogućnost platiti i zaradili su novac, neki od kapitale dobiti koja se nažalost u Hrvatskoj još uvijek ne oporezuje i kupili su stanove, kuće 500, 600 kvadrata. Pa nemoguće je i za drugu nekretninu da je identični porez i da se uzima 5% samo i bez ikakve progresije. Da li je netko uzeo više ili manje to država tretira na isti način. Nemoguće je da danas pošto opet nemamo niti porez na kapitalnu dobiti, niti oporezujemo ja bih rekao zaradu na imovinu, danas će netko uzeti ajmo reći u Slavoniji zemlju ili u nekom drugom dijelu gdje je danas zemlja jeftinija, a sutra kad uđemo u EU narast će cijena za 20, 30 puta. I mi na tu zaradu država neće ništa dobiti od toga. Država je ušla u Europsku uniju, netko je lokalno izgradio infrastrukturu, niti država, a ja mislim da država ne bi ni trebala dobit nego bi ceh trebala dobit jedinica lokalne samouprave, će dobiti ništa ili će dobiti 5%. Da li je pravedno da netko zaradi na zemlji, na nekretnini milijun eura, a da plati 5%, a da poduzetnik koji zaradi milijun eura plati 20%. naravno ima nelogičnosti puno u Hrvatskoj, netko zaradi milijun eura kao direktor ili kao zaposlenik korporacije gdje mu isplate kapitalnu dobit, a on plati nula poreza. Ali ako imamo loših rješenja trebamo ih mijenjati. Moja je da ako se i na imovini i na nekretnini nešto zaradi državi, odnosno u ovom slučaju lokalnoj jedinice, se mora platiti porez i to je jedino što je pravedno. Hvala lijepo. Hvala. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Željko Turk, izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Evo pred nama je prijedlog zakona o izmjenama, kao što je rekla kolegica Adlešić, koji je doživio relativno malo promjena od 1997. godine otkada je kao zakon i donesen. Već je ovdje spomenuto, a valja i ponoviti da su značajne i veće izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina objavljene 2002. odnosno 2003. kada se je i uvelo oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, a za kupnju prve nekretnine kojom porezni obveznik odnosno građanin rješava vlastito stambeno pitanje. Kao što je rečeno, prijedlog ovog zakona jedna je od mjera iz Programa gospodarskog oporavka što na neki način stvara i preduvjete izlaska iz krize u jednom od ovih oblika koji je ovdje i prikazan. Jasno je, temeljem ovoga stvara se određena informatička podloga i preduvjet kako bi se porezna uprava rasteretila u određivanju poreza na promet nekretnina. To znači da na temelju ovih predloženih izmjena i dopuna pristupit će se izradi informatičkih rješenja kako bi sav sustav mogao generirati određene podatke te jednim dijelom, usuđujem se reći, i automatizmom donositi rješenja vezana na tu temu, posebno kod prijave poreza. Možda je ovdje dobro spomenuti i možda komparirati razlike jer često se i poistovjećuje ili se uspoređuje tržište automobila, prije svega pokretnina, pa onda govorimo marka, godina, tablica i relativno jednostavno utvrđivanje porezne osnovice. Kod nekretnina to često zna biti puno drugačije, puno odgovornije i teže. Da bismo možda životnije to i bolje razumjeli, ja bih to još dodatno podijelio u pravne poslove koji su vezani između kako pojedinaca, ali pravnih osoba, dakle privatnog tipa i karaktera iza koji ne stoji javna funkcija, ali jednim dijelom i kupoprodaja nekretnina kada iza nje stoji određeni javni sustav ili javne funkcije, a to je prije svega sustav regionalne i lokalne samouprave pred kojim se onda i postavljaju zadaci kod određene prodaje ili kupnje nekretnina temeljem ili odluka gradskih vijeća, gradonačelnika u kontekstu donesenih prostornih planova i slično. Pa kada govorimo o ovom dijelu međusobnih kupoprodajnih odnosa fizičkih pojedinaca ili pravnih osoba ne treba bježati niti od činjenice koja je u društvu bila ili koja postoji danas, da se poboljša u prijedlogu prijedlogu kupoprodajnog ugovora staviti cifre koje ne odgovaraju stvarno dogovorenim tržišnim vrijednostima te na taj način reći "izigrati" zakon i društvenu zajednicu dovesti u situaciju da se se porez ne plati. Jasno je da i kod ove primjene zakona to nije niti jednostavno jer se pitanje nekretnina za razliku od pokretnina i auta koji su u Hrvatskoj otprilike iste tržišne vrijednosti razlikuje od regije do regije, od grada, od urbane sredine pa do one ruralne poljoprivrednih ili prostora koji su vezani uz more što znači da će pojedine porezne uprave imati i razvite tržišne osnove ili osnove za obračun obračun poreza pa je to vrijedno spomenuti. I mislim da je intencija zakona išla u tom dijelu da se zapravo sublimiraju veći broj kupoprodajnih ugovora ili drugih ugovora te vrste pa se onda dolazi do jednog prosjeka te na taj način postaje i temelj kako bržeg rješavanja navedene problematike, a isto tako i na neki način ajmo reći transparentnije ukupne cijene jer za to sad postoji i evidencija koja se može pravovremeno i kvalitetno koristiti. Dozvolite mi sada nekoliko riječi o još jednom dijelu te teme kada je riječ o pravnim osobama pa dobrim dijelom gradovima, općinama, ustanovama koje su dužne štititi javni interes te koje vrlo često imaju potrebnu poreznu upravu upravo i pitati, zvati, za procijenjenu tržišnu vrijednost nekretnine kako bi temeljem toga to i bile početne vrijednosti za pojedine kupoprodaje ili prije svega za prodaju zemljišta jer se i načelnice ili načelnici moraju ponašati pažnjom dakle prije svega čuvanje javnih sredstava. I dakle konstatiram da smo često u zadnje vrijeme na terenu i mi u gradovima imali situaciju da nam to i porezne uprave nisu te informacije davale, dakle pitanje je specifično pa bi onda za svaki pojedini takav zahtjev trebali posebno elaboriranog sudskog građevinskog vještaka koji bi po svakoj od tih pojedinih tema donosio određena rješenja, da ne pričam da je to prije svega i novi trošak vezan uz te poslove. Ali isto, ono što je bitno, da smo na taj način često bili u situaciji da je vrijeme za te poslove znalo odugovlačiti, otići u nedogled pa na taj način dovesti nas u situaciju da bi i taj pravni posao kasnio ili ne bi došlo do rješenja. To je jedna interesantna situacija koja se otprilike javi kada donesemo odluku u pojedinom gradu, općini, da prodajemo jedno zemljište, da je to u skladu sa prostornim planovima, strategijom, sa proračunom, da nam dakle nadležno tijelo da i procijeni vrijednost da li je to porezna uprava, da li sudski vještak, da oglasimo takvu prodaju i da se nitko ne javi. Za razliku od nekih drugih slučajeva je riječ o stečajevima tada u drugoj ponovljenoj prodaji postoji procedura kojom se ta zemlja ili taj prostor nekretnina može smanjiti cijena za 20, 30% ovdje u slučajevima kada se na naš natječaj nitko ne javi. Dakle, ja nisam dobio pravu informaciju što onda, da li temeljem neuspjele prodaje mogućnost u sljedećoj prodaji bude drugačija da se cijena smanji. Je li ta procijenjena tržišna vrijednost u tom momentu, u to vrijeme nije tržna na tom prostoru. ovo što sam sada rekao samo su neke od dilema koje su vezane i na temu uz ovaj zakon o kome sada pričamo. Osobno, dakle podržavam i komentar vezan na samu tužbu, odnosno žalbu na određeni razrez poreza. Dakle, moje je mišljenje da također bi trebalo odložiti rješenje po po samom oporezivanju, odnosno same uplate dok se ne riješi pitanje žalbe. Ali to normalno nameće pitanje brzine rješavanja žalbe. Jasno je ukoliko ćemo imati ja ću reći jedan, dakle pojmovnik, očevidnik cijena na određenom području, određenoj regiji za određenu vrstu nekretnine da to svakako na neki način i posebno utječe na brzinu rada samih procjena, a temeljem toga onda i možebitno donošenje odluka. Interesantna je tema, iako više nemam dovoljno vremena što sve utječe na prodaju nekretnina. Dakle, ovdje govorimo o stanovima. Ali možemo govoriti i o zemljištima u određenim prostorima. To velikim i debelim dijelom ovisi i o stanju prostorno-planske dokumentacije na određenom području na kojem se nekretnina prodaje. Jer često ljudi nakon kupoprodaje ne mogu u nekom primjerenom vremenu odredit se s tom zemlji prema svojoj namjeni, dakle novoj izgradnji. Jer dobar dio kako prostorno planske dokumentacije, građevinskih dozvola nije na vrijeme napravljen, te shodno tome i temeljni cilj kupovanja nekretnine zna biti vrlo često i nova investicija na kojoj se odvija ili gospodarska izgradnje ili stambena izgradnja što svakako znači i oporavak gospodarstva i nova sredstva u proračunu. No, s obzirom da je vrijeme pri kraju osobno ću podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala.

Evo ovaj zakon je u nekom proteklom vremenu doista bio dobar zakon. No, vrijeme nosi svoje, pa tako i ove izmjene gdje je naznačeno da idu u pravcu rasterećenja Porezne uprave i to mislim u onom dijelu bržeg i kvalitetnijeg i realnijeg utvrđivanja osnovice doista i stoje. To su u svakom slučaju informatičke pretpostavke i informatička rješenja. Oni mogu značajno skratiti vrijeme obrade. Dakle, prepoznavanje, praćenje, naknadni obračuni, praćenje pravodobnosti podnošenja prijave itd. da ja to dalje ne nabrajam. Ono što doista može biti dobro je da tako kažem ono stvaranje baze ili nazvat ću to katalogom prometnih vrijednosti i nekretnina koje dakako uzimaju u obzir i područje i mjesne prilike i vrijeme i oni će bit od izuzetne koristi ne samo vama poreznim tijelima već svim potencijalnim sudionicima uključujući posebno evo i nas što je rekao kolega u jedinicama lokalne samouprave, sudovima i drugim institucijama. Ja neću se osvrtati na ono što su prethodnici rekli, dakle o ovlaštenim osobama dosta je rečeno. Tu se slažem, olakšicama za kupnju stanova itd. Međutim, reći ću da ova izmjena u onom dijelu u kojem se propisuje odredba da žalba ne odgađa izvršenje rješenja nije dobro. Ona nije dobra naprosto zato što nije u skladu ni sa općim pravilima Općeg poreznog zakona jer je tamo propisano da žalba odgađa izvršenje pobijenog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi. Dakle, mi bi tu na neki način stavili u nepovoljni položaj sve one porezne obveznike u odnosu na one porezne obveznike drugih poreznih obveza. Međutim, osvrnuo bih se kratko, bit ću jasan. Osvrnut ću se na obrazloženje koje ste dali i koje me na neki način uznemiruje, a mislim da može uznemiriti i širu javnost. Dakle, u obrazloženju ste dali, postavili ste stvar da se žalba isključivo koristi kao sredstvo odgode plaćanja poreza. Ako je to točno, da li to znači da je na djelu naputak drugostupanjskom tijelu da odbije sve žalbe? O tome treba voditi računa kada se daju ovakve ocjene. Po meni, neću reći dobar dio, ali jedan dio žalbi mora završiti i izmjenom ili poništenjem prvostupanjskog rješenja. Ja vjerujem da takvih ima rješenja i da zato ne bi smjela stajati ovakva, hajde I kod toga bih još nešto rekao, a to je razlog odgode i plaćanja ili rastezanja, možemo tako reći plaćanja te porezne obveze koji zna biti godinu i dvije da se ne zavaravamo ne leži u činjenici da netko izbjegava platiti porez ili odgoditi, već više leži u činjenici nepoštivanja stavka 5. članka 170. Općeg poreznog zakona. U njemu znate da stoji da je porezno tijelo dužno u roku 60 dana odgovoriti na podnešenu žalbu. Dakle, otezanja ne bi bilo kada bi odgovor stigao u roku od 60 dana. Međutim, on počesto stiže i nakon dvije godine. I predlagatelj bi trebao razmisliti o sankcioniranju onih koji nisu ispoštovali taj članak zakona i koji nisu odgovorili u roku od 60 dana hajde adekvatne mjere da se to u buduće na neki način ne događa. Toliko evo o ovom obrazloženju. I dakako, ja sam rekao da neću govoriti ništa o ovim olakšicama jer je dosta rečeno osim što bih napomenuo da ovim olakšicama porez na promet nekretnina ne plaća se prilikom unošenja nekretnina iz jednog trgovačkog društva u drugo prilikom onih statusnih promjena. Dakle, pripajanje, spajanje, razdvajanje trgovačkih društava itd. I to je u redu. Na žalost mislim da je sad pravo vrijeme da se razmisli i o poreznom oslobođenju za ulaz nekretnina kroz unos djelatnosti obrta. Dakle, kad unosimo djelatnost obrta, kad unosimo nekretnine u ili svoju imovinu, kada ju unosi obrtnik u trgovačko društvo, dakle kad mijenja taj svoj pravni oblik. Naime sve češće obrtnik raste, prati svoj razvoj, prati svoju potrebu i ima oblik, ima potrebu za mijenjanje tog pravnog oblika, dakle iz obrta u trgovačko društvo. Ponavljam još jedanput, mislim da je vrijeme da se to ispravi, tim više što su te potrebe u odnosu na nekakvih prijašnjih 10 godina daleko veće danas nego što su bile prije, i prilagodba i tržištu i Europskoj uniji, i da bismo morali u tom pravcu djelovati. Tim više što prijenos cjelokupne djelatnosti obrta, imovine ili nekretnina je prema članku 19. i 20. Zakona o porezu na dobit oslobođena. Dakle Zakon o porezu na dobit ga oslobađa, a oslobađa ga i Zakon o porezu na dodatnu vrijednost. Dakle tko ga ne oslobađa? Ne oslobađa ga jedino Zakon o porezu na promet nekretnina, i mislim da bismo time sveobuhvatno riješili i pitanje unosa nekretnina obrta i imovine u trgovačko društvo.

kako treba izmijeniti ovaj prijedlog ove odredbe, kako žalba ne bi odgađala njegovo izvršenje. To je relikt prošlosti. Odgoda, odnosno da žalba ne odgađa izvršenje, ona može biti rezervirana samo za izvanredne institute kao recimo što su privremene mjere. Ovdje takav slučaj nije. kroz nekoliko godina imali smo slučajeve da porezna presija jednostavno u mnogim slučajevima, pogotovo kroz jedinice, u jedinicama lokalne samouprave krenula je u nekakvu poreznu depresiju i u politički obračun s neistomišljenicima. I toga smo imali, i toga smo se nauživali. Prema tome u svakom slučaju treba poštivati i osnovnu odredbu, i to članka 18. našeg Ustava, koji jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u sudskom, ali i u drugim postupcima pred ovlaštenim tijelima. Prema tome ovakvo obrazloženje vaše, slažem se i s tim da ima mnogo onih koji zloupotrebljavaju procesna ovlaštenja, pa onda i pravo na žalbu. To je sigurno tome tako. Ali zbog toga što netko ne zloupotrebljava, zbog toga što netko zloupotrebljava to procesno ovlaštenje, pogotovo vrhunsko ovlaštenje pravo na žalbu i zato što je državna nemoćna da se s takvima obračuna, onda se kažnjavaju i oni koji zaista u dobroj vjeri i s dobrim uvjerenjem, a kasnije po žalbenom i po odlukama žalbenog tijela vidimo da su bili u pravu, na taj način se kažnjavaju. gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Važno je reći da je postojeći Zakon o porezu na promet nekretnina na snazi od '97. godine, međutim budući da se u međuvremenu dogodilo niz promjena u gospodarskom, društvenom i pravnom okruženju, a i s namjernom da se otklone mogućnost dvojakog tumačenja koja su se pojavila u primjeni postojećeg zakona, onda se naravno pristupilo ovim izmjenama i dopunama zakona o kojima danas raspravljamo. Isto tako jedan od razloga kojima se pristupilo izmjenama i dopunama ovog zakona, važna je činjenica da se ovim zakonom nastoji, dakle ukazala se potreba i ovim zakonom će se nastojati nastojati rasteretiti sama porezna uprava. Na osnovi dakle predmetnih izmjena i dopuna o kojima danas raspravljamo, izradit će i informatička rješenja kojima bi sustav sam bio u mogućnosti signalizirati i naknadni obračun poreza na promet nekretninama, u predmetima kada je porezni obveznik bio oslobođen plaćanja poreza. Na taj način omogućit će se i brže rješavanje prijava poreza na promet nekretnina, odnosno znatno će se skratiti vrijeme same obrade predmeta. Izmjene i dopune ovog zakona prije svega odnose se na odredbe, a kao što je u dosta rasprava danas i rečeno, dakle na odredbe koje se odnose na propisivanje porezne osnovice, poreznog oslobođenja za kupnju prve nekretnine i trenutak izvršnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretninama. Dakle preciznije se definira sam pojam porezne osnovice, kao i postupak njezinog utvrđivanja, s time da je važno naglasiti dakle da ako je ukupan iznos naknade koju daje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu na tržištu, onda će se porezna osnovica utvrđivati iz isprave o stjecanju, međutim ako je iznos koji je iskazan u ispravi o stjecanju manji, onda porezna uprava procjenjuje tržišnu vrijednost na temelju podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina. Dakle precizno je definiran i sam postupak utvrđivanja porezne osnovice, a time se isključuje i mogućnost dvojakog tumačenja tumačenja načina njezinog utvrđivanja. Ovakvim pristupom prije svega utjecat će se na jedinstvenost u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina, te ekonomičnijem načinu njegova utvrđivanja, što će u konačnici rezultirati i ostvarivanjem većeg dijela prihoda od poreza na promet nekretnina. Važno je naglasiti i to da će porez na promet nekretnina, zapravo da porez na promet nekretnina neće plaćati oni građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji same nekretnine stječu dakle prvu nekretninu, bez obzira radi li se o stanu ili kući, a kojom će rješavati vlastito stambeno pitanje i to naravno pod određenim uvjetima koji su detaljno opisani u samom zakonskom prijedlogu, a koji ja ovdje posebno neću naglašavati, budući da ih ima dosta. Isto tako propisivanjem odredbe, da žalba ne odgađa izvršenje rješenja otklanja se mogućnost da se ona koristi prije svega kao sredstvo odgode plaćanja poreza na promet nekretnina, na što je ukazala i dosadašnja primjena postojećeg zakona, kada su mnogi zloupotrebljavali ovaj institut i podnosili dakle žalbe samo kako bi odgodili plaćanje poreza. Međutim u današnjim raspravama imali smo mogućnost vidjeti i drugačija razmišljanja, o kojima naravno treba treba povesti računa. Dakle ovim će se zakonskim rješenjima znatno skratiti vrijeme same obrade pojedinih predmeta, povećat će se učinkovitost i naplata poreza i naravno da ću i ja dati svoj glas donošenju ovoga zakona. Hvala.

Pa govorio sam već o ovoj temi, ali nekoliko naznaka još koje bi trebalo naglasiti za izmjene i dopune poreza na promet nekretnina jer je on iznimno važan i on će sigurno pozitivno pridonijeti tom tom dijelu rada Porezne uprave jer je bilo dosada prilično loših iskustava u donošenju rješenja, u podnošenju prijava, žalbenim postupcima i svakako je trebalo iznaći upravo ovakav način da bi se poboljšala ta rješenja, da bi sve bilo učinkovitije i u donošenju rješenja i u naplati poreza. Nedopustivo je da porezni obveznik i čeka i iščekuje godinama porezno rješenje na promet nekretnina. Takvo stanje je neodrživo i izvrsno je da ste reagirali konačno na takvu jednu situaciju. I ovo će sigurno spriječiti takvu situaciju ubuduće. Možda je to nekim poreznim obveznicima i odgovaralo, ali mnogima nije. Mnogi u Hrvatskoj žele regulirati svoje obveze, ne žele biti dužni. Ima ljudi kojima to nije navika. Ima i onih drugih, zato se društvo i razlikuje. Ali zato Porezna uprava ne smije dopustiti da prolazi rok u kojem se ne donosi rješenje. Nesumnjivo je da su se podnosile i žalbe, ne bih se složio isključivo zbog odgode naplate plaćanje obveze, ali su se podnosile iz objektivnih razloga. Sada se neke kolege osvrću na to da žalba i sama po činjenici bi trebala odgađati izvršenje naplate poreza, to je mislim bespredmetno jer sam već naglasio da su se predstavnici Vlada usuglasili sa amandmanom koji je podnio Odbor za financije i proračun da se briše taj članak kojim se određuje, članak 13., kojim je bilo predviđeno da žalba ne odgađa izvršenje. Prema tome, sad će žalba odgađati izvršenje i to je izvrsno rješenje i za porezne obveznike i za Poreznu upravu. Tržište nekretnina je doživjelo veliki udar u ovim uvjetima ekonomske krize. To je nesumnjivo. Ni danas se nije oporavilo od tog udara. Primjerice samo, 500 milijuna kuna poreza na nekretnine je manje obračunato u 2009. godini nego u prethodnih godina. 500 milijuna kuna godišnje. To je najbolji pokazatelj koliko je palo tržište nekretnina. I bilo koja ocjena što je utjecalo na pad tržišta nekretnina i da je to samo jedan čimbenik ili dva to bih najradije ocijenio neozbiljnim ocjenama. Nije to jedan čimbenik utjecao, složeni su i slojeviti čimbenici koji su utjecali na pad svih aktivnosti pa tako i na pad tržišta nekretnina. Ne može se to svesti na kategoriju da su samo porezne olakšice utjecale na to da sada neće građani kupovati nekretnine ili stanove. To je pretjerana tvrdnja. Istina da ima malo utjecaja i to, ali najviše utječe hoće li netko kupovati nekretninu ili ne njegova platežna sposobnost, stabilnost posla, visina plaće i uvjeti financiranja. Ima li novac ili treba dignuti kredit za takvu kupnju nekretnine. I naravno, ako bismo sad pokušali najvažnije čimbenike, najvažnije elemente koji su utjecali na pad tržišta nekretnina onda bih se usudio kazati da su to nestabilnost posla, visina plaće i uvjeti kreditiranja. Da su to najbitniji čimbenici koji su utjecali na pad tržišta nekretnina. Nedavno smo, a često sam upozoravao na to, čitali u jednim dnevnim novinama koliko, čini mi se 35 tisuća eura, više u Hrvatskoj prosječni građanin na prosječni stambeni kredit otplati bankama kredita nego u Sloveniji. Pa naravno, kad je kamatna stopa u Sloveniji 2,5 do 3% na stambene kredite, a u Hrvatskoj od 6,8% pa sa naknadama dođe i na 8,5, a nekima i na 9, a i onima koji su prethodnih godina dizali kredite su povećali kamatnu stopu i to jednostrano, bez ikakvih razgovora, bez konzultacija, bez suglasnosti, jednostrano su povećali kamatnu stopu na stambene kredite. To je utjecalo na pad tržišta nekretnina. I famozna ta devizna klauzula, ona isto tako negativno utječe, ona psihički sprečava ljude da dižu stambene kredite. stalna je prijetnja, iako smo najstabilniji, imamo stabilnost cijena u Europi među najboljima, imamo 15 godina stabilnu kunu, imamo inflaciju u najoptimalnijim uvjetima, u najboljim odnosima, i upravo stalno se prijeti inflacijom i stalno se drži devizna klauzula. I to je nešto što sprečava i utječe da se ne podižu stambeni krediti i visoke kamatne stope. deviznu klauzulu, protuzakonitu i amoralnu deviznu klauzulu je krajnje vrijeme ukinuti jer ona je ta koja isto tako utječe na aktivnost stambenih kredita. Valja razmisliti i o onima koji govore da i vrijednost bi trebalo uzimati u obzir kad je u pitanju pitanju oslobađanje poreza na promet nekretnina. Svakako je to tema za razmisliti i ubuduće. Ali se ne mogu složiti nikako sa kolegom Kajinom koji je kazao da bez obzira na vrijednost nekretnine i na kvadraturu kad netko kupuje prvu nekretninu da bude oslobođen poreza na promet nekretnina. To je neprihvatljivo jer znamo da ima u Hrvatskoj mnogo "tatinih sinova" kojima je prva pokretnina jaguar ili jahta, a prva nekretnina stan na Cvijetnom trgu ili vila na Pantovčaku. To je nedopustivo da se takvima, budu oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina. Zato ovo je dobro rješenje, ali valja razmisliti o ograničenju i vrijednosnom kad je u pitanju vrijednost nekretnine i oslobađanje poreza na promet nekretnina. Ne bih se složio ni s ovima koji zagovaraju da porez na promet nekretnina pripada samo jedinicama lokalne samouprave i da tu država ništa nije zaslužna. Zašto je primjerice negdje cijena nekretnine porasla? Jer je to zahvaljujući samo infrastrukturi koju izgrađuje lokalna samouprava. A što je recimo samo sa autocestama? Pa autoceste su Hrvatsku učinile drukčijom državom. Autoceste su preporodile Hrvatsku, autoceste u Hrvatskoj su napravile budućnost, autoceste su promijenile vrijednost mnogim nekretninama diljem Hrvatske, od područja u koja nitko nije htio doći odjedanput je postalo vrijedno to područje kojim prolazi autocesta, pa nisu to izgradile jedinice lokalne samouprave, to je država izgradila. I da svakako kako se razdjeljuje porez nekretnina je prihvatljiv. Ali ima još jedan problem koji treba naglasiti kada je u pitanju vrijednost nekretnina. Najviše me zabrinjava ona situacija koja je kupovina poljoprivrednih zemljišta po vrlo povoljnim cijenama, i onda je promjenom urbanističkog plana, to zemljište postalo građevinsko zemljište i vrijednost je narasla po 100 puta a porez nije naplaćen, jer taj više neće prodavati tu nekretninu i nema više poreza na promet nekretnina i on je ostao, zaradio je ničim zaslužan samo jednom izmjenom državne uprave, postala mu je nekretnina umjesto 1500 eura, umjesto 50 tisuća eura, milijun, dva ili sto milijuna eura. Treba razmisliti o načinu kako porez na takve nekretnine naplatiti. Ali ovaj Zakon je izvrstan ovaj prijedlog izmjena i dopuna je odličan i zato ga podržavam. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pet replika. Prva gospođa zastupnica Marija Lugarić. Poštovani kolega Mariću slažem se sa većim dijelom, gotovo cijelom vašom diskusijom i zapravo želim nadopuniti u dva dijela. o ponašanju banaka kod dizanja stambenih kredita oko valutnih klauzula apsolutno se slažem i mislim da bi se jednom ovdje u Hrvatskom saboru trebali složiti da država treba preuzeti ulogu koju čini mi se da sređena država treba imati a to je u zaštiti svojih građana. Ljudi kada dižu kredite potpisuju ugovore kakve god samo da taj kredit dobiju pa onda lege artis kasnije na konto toga mijenjaju kamatu jer svi manje više potpisuju promjenjivu kamatnu stopu i bilo bi dobro ako nigdje ako nigdje drugdje iz ovog Sabora došao zajednički prijedlog o ograničenju najveće razine kamatne stope kao i nekih drugih klauzula koje su gotovo tipski u našim ugovorima o kreditu s bankama. Dakle, čini mi se da ovdje država mora preuzeti jedan dio funkcija štićenja građana od zapravo interesa privatnog kapitala odnosno interesa same banke odnosno njezinih vlasnika i stjecanja njihovih profita. Druga stvar, koju sam zapravo reći na vaše izlaganje je dio koji se iznosi oko izdavanja rješenja oslobađanju poreza na promet nekretnina, dobar je ovaj amandman da zapravo žalba ne zadržava cijelu priču, no međutim, mislim da u provedbi imamo još jedan problem a to je da u provedbenim aktima porezne uprave, zapravo ne postoji rok u kojem porezna uprava mora donijeti rješenje po podnesenom zahtjevu o oslobađanju ... na promet nekretnina. Meni se čini da u tom dijelu ima zapravo dosta malverzacija. Vi date zahtjev za oslobađanje od plaćanja prometa nekretnina, time si odgodite plaćanje nekretnina, porezna uprava pogotovo ako tamo nekoga poznajete to drži u ladici 15 godina. Dakle, čini mi se da u ovom provedbenom dijelu u smislu efikasnije naplate i zadovoljenja pravednosti propisa koji u osnovi jest dobar se mnoge stvari još Goran (HDZ)** Hvala lijepa, kolegice Lugarić. Pa valutna klauzula je posljedica ugovora između banaka i korisnika kredita. I samo međusobnim odnosom se ta situacija može riješiti. Ali koliko sam upoznat o tome se pišu i stručni i znanstveni radovi, pozabavili su se time i sveučilišni profesori o valutnoj klauzuli i jednostranom mijenjanju kamatnih stopa. Postoje već sudski procesi, ja sam uvjeren da će se građani Republike Hrvatske znati organizirani i zajednički ih zaštititi od takve valutne klauzule i jednostranog mijenjanja ugovornih obveza. Što se tiče ovog roka što nedostaje rok za donošenje rješenje o porezu na promet nekretnina, donošenje rješenja je vrlo složen posao, ima jednostavnih i složenih naravno da treba razmisliti o tome i da ne može biti rok neodgodiv. Ali ima u situacija u kojem se može rješenje donijeti u roku 15 dana, ima gdje treba sačekati 6 mjeseci, treba razmisliti o mogućnostima ograničenja. Ali isto tako i o rokovima na podnošenje žalbe. Ali zato će sada biti država stimulirana da što prije donese rješenje na žalbu jer neće naplatiti porez dok ne riješi žalbu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Marić u raspravi ste dotakli dosta tema koje sam ja isto spominjao i slažemo se u dosta toga, ali se ne slažemo u jednoj stvari. A to je da kada govorite o uvjetima kreditiranja gotovo nikada ne spomenete odgovornost koju država ima da pomogne svojim građanima i da na tržištu može utjecati na visinu kamatnih stopa i na neki način može ako želi zakonskim rješenjima ograničiti visinu kamatnih stopa u Hrvatskoj. Mi smo u SDP-u predložili takve zakone, ako želite imate ih mogućnosti podržati, a s druge strane ne treba zanemariti niti kreditni rejting države koji je niži nego što je primjerice u Sloveniji pa ste komparirali koliko Hrvati plate kamata, koliko plate Slovenci, znači moramo uzeti utjecaj i mogućnost da država popravi cjelokupnu situaciju kod kreditiranja naših građana. da ljudima nije bitna olakšica porezna, apsolutno im je bitna, jer ako dobijete godišnje 5 tisuća kuna kamate nazad onda netko tko računa na taj novac apsolutno će to uzeti u obzir prilikom odluke da uzme kredit ili ne uzme. Znači postoje mnoge stvari koje država radi, i mogla bi raditi a ne radi da pomogne Hrvatskim građanima i trebali bi malo više potencirati te probleme a ne samo gledati prema tržištu, prema bankama, kao da Hrvatska ne može ništa napraviti da pomogne svojim građanima. Hvala lijepo. **Šeks, Kolega Maras, trebalo bi se znati da je kamatna stopa tržišna kategorija, to je početnica ekonomije i u tržišne se kategorije ne treba miješati. I tržište treba prepustiti tržištu, ali treba znati da visinu kamatnih stopa ne utječe toliko kreditni rejting na koji se svi pozivaju države, koliko iznos štednje domaće, koliko visina kamatnih stopa na depozit, a u Hrvatskoj je najveća kamatna stopa na depozite tzv. pasivna kamatna stopa ne u regiji nego u Europi i sa toliko visokim izvorima sredstava odnosno visokom cijenom izvora sredstava banke su prisiljene po cijeni visokoj odobravati kredite. Ali one same mogu smanjiti tu cijenu svog kapitala, međutim izlazi se na ruku onima koji su ostvarili ekstra profite koji drže milijarde kuna na bankama da bi još više zaradili dajući im kamatnu stopu 6 do 6,5% na depozite koje imaju. I to je izvor zbog visokih kamatnih stopa i to se mora monetarnom politikom riješiti ili selektivnim pristupom. A što se tiče ovih olakšica na koje ste kazali, ne poznam niti jednu osobu koja je zbog ukidanja olakšica odustala od kupnje stana ali poznam stotine osoba koje su zbog nestabilnosti posla, niske plaće i visokih kamatnih stopa odlučili se ne kupiti stan. Hvala lijepa. Treća replika gospodin zastupnik Željko Turk. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. U tekstu ove rasprave jasno da kod kupovanja prve nekretnine svaka kuna olakšica i sve ono što čini za građana dobro i kvalitetno prepoznato hvale vrijedno. Ali je zgodni momenat konstatirati gospodine Marić još nešto, da osim kupnje nas pojedinca za stan ili za nekretninu u vlastitoj režiji, kupnju nekretnina treba shvatiti u kontekstu razvoja gospodarstva. I moj ured kao gradonačelnika Zaprešića od 10 interesenata koji su se zanimali kakve su mogućnosti ulaganja u Zaprešiću kroz nekretnina onda kroz izgradnju, ne treba zaboraviti da osim same cijene predmetne nekretnine i poreza na njega, puno je bitnije kakovi su uvjeti komunalne infrastrukture, stanje prostornih planova, blizina mogućnosti napajanja ili eventualno neke od drugih karakteristika koje su vezna van same cijene. Ovo govorim samo kao doprinos u raspravi, kada govorimo o kontekstu nekretnina cijena i poreza, to shvatimo i u kontekstu gospodarskog oporavka i razvoja, a sve nastavno veže i na građevinu, što znači da je ta tematika puno šira i da ona kao takove podrazumijeva i cijeli kompleks ostalih pitanja koji su vezani u nastavku kupnje nekretnine, jer kupnja nekretnine osim samog špekulativnog iznosa ili rješavanja ostalih inih i stambenih pitanja ima jedan od ciljeva ili jedan od bitnih ciljeva i daljnji razvoj gospodarske i ine aktivnosti na tim prostorima, a onda jasno da to sve utječe i generalno na cijenu nekretnina. Ali valja još nešto reći u kontekstu zemljišta, ne treba zaboraviti da smo mi inače uveli i nešto što se zove naknada za prenamjenu iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište kojemu se jedan dio upravo usuđujem se reći tako moguće špekulativno zarađenih novaca prelijeva u državnu kasu odnosno u segmentu poljoprivrede pa i to jasno vrijedi spomenuti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. **Marić, Goran (HDZ)** Ma kolega Turk sjajno ste primijetili da je kupnja nekretnina u svrhu gospodarske aktivnosti. građevinska djelatnost je pokretačka, inicijalna kapsula za gospodarsku aktivnost, za gospodarski rast. Hrvatsku je pogodilo, teško je pogodilo udar na tu aktivnost i zapravo se najviše osjetila kriza na tržištu nekretnina. Primjerice, 2007. bilo je 252 tisuće sklopljenih kupoprodajnih ugovora o prometu nekretnina, u 2010. samo 128 Prepolovio se broj ugovora u prometu nekretnina. I toliko je važna za sudbinu Hrvatske je važna građevinska aktivnost. Banke su se obogatile na građevinarima i na građanima, a sada tako vraćaju i građevinarima i građanima ne odobravajuće uopće kredite za građevinsku aktivnost, niti za stambene kredite po povoljnim uvjetima. Ali nekima primjerice, jedna poslovna banka za kupnju zemljišta jednoj povlaštenoj tvrtki odobri kredit dugoročni uz 4% kamatu, a za stambeni kredit daje kamatu odobrava kredit uz kamatnu stopu recimo 6,8%. To su neke stvari nesrazmjerne i ne odgovaraju i nisu za dobrobit ovog društva. vjerojatno misleći na Hrvatske autoceste preporodile Hrvatsku. A očigledno mi živimo u dvije različite HRvatske. Vjerojatno su te HRvatske autoceste preporodile određene privatne račune itd. S druge strane ja moram reći da ova izjava koja je vezana za porez na promet nekretnina, da državi pripada taj određeni postotak. Smatram da treba pripasti jedinicama lokalne samouprave od 100% obzirom da su čak i za autoceste oslobađale komunalni doprinos. S druge strane vjerujem i slažem se s kolegom Marićem da je platežna sposobnost, visina plaće i visina kamata i visina kamata utjecala na tržište nekretnina, ali upravo ta platežna sposobnost, visina plaće i visina kamata zar ne mislite da za to netko treba snositi i dio svoje odgovornosti, jer 350 tisuća nezaposlenih zato ne treba snositi odgovornost jedinica lokalne samouprave, nego bi trebala odgovornost nositi Vlada Republike Hrvatske. A što se tiče plaćanja poreza, ja sam sasvim siguran da tatini sinovi nisu plaćali porez, ali mene više zanima da li su tate platile porez odnosno da li je plaćen porez za onu jahtu poznatu s malo vitra? Kolega Vinković ne živimo mi u različitim Hrvatskama, mi živimo u istoj Hrvatskoj. I pitajte one koji žive u onim krajevima kuda je prošla autocesta kako im je sada, a kako im je bilo. Oni su se preporodili i zato je se i HRvatska preporodila i drago mi je zbog svih onih koji žive uz autocestu i kojima je sada drugačije živjeti u Hrvatskoj. Nećete vjerovati, davne 1996. sam pisao pa što Hrvatska čeka, što ne gradi autoceste. Nije bilo sretnijeg čovjeka od mene kada je počela izgradnja autocesta, jer razmišljam strateški, a strateški je dugoročno bitno ima li Hrvatska autoceste ili nema i to se ne može učinak toga pokazati odmah, a pogotovo u uvjetima najžešće krize kakva se dogodila kakva se dogodila HRvatskoj, ali koliko će ona utjecati na budućnost Hrvatske, na razvoj Hrvatske, na Hrvatsku u sljedećim desetljećima, to ćemo svi osjetiti i drago mi je zbog toga. Hvala. **Bernardić, Davor (SDP)** Ma evo osvrnut ću se na ovo. Prije svega naravno moram vas tu ispraviti, naravno da tu utječe cijena državnog kreditnog rizika na cijenu kamata, dakle tko kaže da ne utječe taj laže. Druga stvar što se tiče, naravno da utječe visina pasivne kamatne stope, ali da nije pasivna kamatna stopa najviša u Europi novac bi pobjegao van. Konverzijska izloženost je Hrvatske takva da bi to u potpunosti uništilo kunu i depreciralo a zašto je to tako, zato jer postoji s jedne strane ogromna i velika štednja temeljena na ekstra profitima koje ste također omogućili, a s druge strane postoji nemogućnost da se ona U isto vrijeme kad je država uzimala novac na domaćem tržištu gurala je na taj način i istiskivala poduzetnike da se zadužuju na stranom tržištu koji su vezani, naravno da su vezani sa valutnom klauzulom. Građani nisu morali biti vezani i oko toga se slažemo i zato smo i uputili prijedlog zakona da se ukine valutna klauzula, samo onda i vas molimo da kad dođe taj prijedlog da to podržite, a ne da se javi viši interes i da kažete ne, sad nam to trenutno ne odgovara jer nećemo intervenirat u tržište. Odgovor na repliku. Tržište je uputilo poduzetnike da se zadužuju u inozemstvu jer se zadužuju upola jeftinije nego na domaćem tržištu i to je moguće jer još uvijek banke u Hrvatskoj žive dvostruko bolje nego bilo koje banke u bilo kojem dijelu svijeta. Usprkos najvećoj krizi banke su zaradile 3 milijarde i nešto neto dobiti plus 4 milijarde rezerviranih plasmana koje su, ne znam jesu li plasirali i hoće li biti naplativi ili ne, ali su rezervirani zbog apsolutno nenaplativih mogućnosti takvih plasmana. Pa ako to banke imaju i ne mogu nikako naplatiti te plasmane ja predlažem da te plasmane toliko rizično prenesu na državu bez naknade, a država će se baviti tom naplatom i ja vjerujem da ćemo mi nešto i naplatiti od toga. Govorili ste, a nijedne brojke niste kazali, a ovo su egzaktni podaci o kojima govorimo, o broju kupoprodajnih ugovora, o visini kamatnih stopa, a gdje nema brojaka nema ni istine. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Davor Bernardić, izvolite. za svakog građanina ove zemlje svaki kredit koji plaća košta 2,5% skuplje nego u susjednoj Sloveniji. Svaki kredit, svaka kuna koju digne košta 2,5% skuplje za svakog građanina ove zemlje zbog Ministarstva financija odnosno zbog državne politike. Toliko o brojkama. Svaki građanin i onaj umirovljenik koji nema za kruh taj dan, izvuče karticu iz bankomata ili digne u banci mirovinu, crkavicu koja mu je stigla i on ako ode u minus njemu je isto 2,5% skuplje upravo zbog toga, zbog državnih financija i onaj koji prima svoju plaću, jedva spaja kraj s krajem American pegla Dinersom. Svaki, svaki 2,5%. Toliko o brojkama. Što se tiče ovog prijedloga zakona onda bih se htio osvrnuti na nekoliko stvari. Kao prvo, bez korjenite promjene pa i u ovom dijelu koji se tiče naplate odnosno poreznog sustava neće biti ja bih rekao sreće ni pravedne raspodjele poreza ni pravedne naplate. Već u samom startu, ali to je hrvatski model koji je već i dugo vremena funkcionirao, vidi arbitrarnost. Znači ako je cijena tu negdje nekretnine oko te cijene po tablicama porezne uprave onda je to ok, ukoliko odstupa primjenjuje se, a odstupa uvijek cijena tj. prijavljuje se manja nekretnina koja obično više košta, onda se primjenjuje tablica porezne uprave. Evo vidite, po sadašnjem zakonu vi bi kao porezna uprava trebali tužiti one koji to prijavljuju za utaju poreza, po sadašnjem zakonu. E sad drugo je pitanje što to nije hrvatska praksa. To je pitanje vjerodostojnosti i sposobnosti uopće da u ovom kapacitetu izađete na kraj s tim problemom. Trenutno stanje je ono u kojem se na ovaj način, ovom promjenom zakona koja je više kozmetička ja bih rekao popravlja odnos i naplata kad su u pitanju mali, najnezaštićeniji, kad su u pitanju građani koji pošteno plaćaju sve svoje poreze i doprinose, ali ona apsolutno radarom ne kači posebne nekretnine, posebna zemljišta koja i dalje u u rukama pojedinaca, mešetara prođu ispod radara. Dakle, s jedne strane se uspostavlja red i građani su pod potpunom prismotrom, s druge strane mešetari su i dalje ispod radara odnosno neuhvatljivi. Zašto to govorim, zašto, zato jer ti mešetari bez obzira koliko novaca imaju ne stvaraju nova radna mjesta nego onda ovo o čemu je kolega Marić, stave novac na banku i na taj novac ostvaruju tu ekstra kamatu i onda banka to dalje koristi za plasiranje kredita, plasiranje kredita, plus valutna klauzula, plus 2,5% dodatnog poreza direktno odgovornog od strane Ministarstva financija i države koje opterećuje isto onog umirovljenika koji je u minusu s tekućeg računa i onog građanina koji diže kredit za stan, hipotekarni. Toliko o tome. Tzv. razlika u spredu između njemačke i hrvatske obveznice ili u nekim terminima instrument trgovanja koji se zove kredite default …/Govornik se ne razumije./… samo evo da vam pojasnim, vidim da je komešanje nastalo. E sad, s jedne strane ti mešetari koji zarade na cijeni zemljišta, nekretnina, stanova, čega god, ničim nisu pozvani da državi, jedinici lokalne samouprave vrate dio tog novca. Ma nikom neće past kapa s glave ukoliko državi zbog njihove zarade bude lakše. Pa vama bi danas bilo lakše da ste to radili, ne bi bili u tolkim problemima. Nažalost, svi smo su problemima. Nije to stvar vladajuće garniture, jer ona je prolazna nego je stvar zemlje i postavljanja modela održivog upravljanja na jedne stabilne osnove i na noge, da on jednostavno može funkcionirati. I utoliko i taj sustav kozmetičkih promjena, ja ne kažem mi smo se okačili na to zbog teškog stanja u društvu i zbog rasprave oko stvari što se zaista može napraviti. I ovaj prijedlog je taj koji ima kozmetičke izmjene da bi poboljšao naplatu. Ali od koga? Od strane građana, a s druge strane ne radi na sistemskim rješenjima, odnosno na korjenitoj izmjeni nepravde. Jer nije isto da li vi kupite stan na Pantovčaku, i o tome je govorio kolega, ili stan u Kozari boku. Nije 50 kvadrata isto za nekog tko je imućniji i za nekog tko je sirotinja i to u jednoj pravednoj državi koja vodi računa ja ne bih rekao o svojim građanima na prvom mjestu, nego o sebi, o tome da ona uprihodi dobar dio novca koji na ovaj način ode a put mu se ne zna. Znači, ta država bi trebala voditi i o tome računa. I ono što iz samog prijedloga, odnosno uvoda zakona mogu tretirati kao nevjerodostojnost je najava da se kroz objedinjeni sustav dodatne informatizacije taj postupak olakša. 2007. bio sam isto tako svjedok tu u Saboru kad je predstavljen OIB koji je trebao nastupiti na snagu sljedeće godine i u prijedlogu je toga bilo tada sam i citirao, onda je ministar Šuker izletio van pa je rekao da je to omaškom napravljeno. Vjerojatno ste tada bili prisutni, da po potpunom uvođenju OIB-a, znači to je 3 godine od prvotnog uvođenja će se razmišljati eventualno formiranje baze podataka kojim će se objediniti popis ja bih rekao imovine kako bi konačno mogli imati podatak o imovini i kako bi mogli uvesti ono što u Hrvatskoj bi se trebao kao i u ostaloj razvijenoj Europi zvati imovinski cenzus. Eventualno formiranje je tad bio tekst koji je stajao u tom prijedlogu. Nakon toga je rekao da je to omaška, da se na tome već radi, no rezultata nema. Na tom se ne radi! Dali ste zemljišta, dali ste nekretnine, da li ste sve te stvari obuhvatili u prijedlogu? Da li ste pridružili tome OIB? Niste ili se o tome ne govori. I to je ono što cijelo vrijeme ponavljamo. Tako da s jedne strane kad vidimo ovo rješenje koje možda u određenoj mjeri popravlja naplatu nevjerodostojno je kad s druge strane vidimo što se trebalo napraviti, a nije se napravilo. I glavni problem, glavni problem kompletnog sustava i ovih uljepšavanja, ja bih rekao ubrzanja određenog ubrzanja naplate. To neće riješiti problem hrvatske nelikvidnosti. Piše također i u prijedlogu ovog zakona da je i ovaj prijedlog na tragu mjera iz vladinog gospodarskog oporavka kako bi se ubrzala naplata. No, imamo trend da više od dvije godine nelikvidnost u Hrvatskoj konstantno raste unutarnja neplaćanja, potraživanja, dugovanja i ona je dostigla razinu od 35 milijardi kuna. U njima je direktno oko 90000 ljudi koji rade u takvim tvrtkama čije je radno mjesto ugroženo direktno. Kruh za njihove obitelji je na taj način direktno ugroženo. E sad, postavlja se pitanje koji je njegov interes, interes poduzetnika koji ima takvu tvrtku da uđe u novi dodatni poslovni rizik, u novo zapošljavanje ako ne može naplatiti stare obveze. Pa nikakav! Nema interesa. I zato gospodarstvo stoji na mjestu, tapka i polagano u statističkim pogreškama struže oko ovog dijela koji smo dotakli, oko dijela razine bruto društvenog proizvoda iz 2004. godine. da 7 godina se u Hrvatskoj nije ništa događalo. I umjesto megalomanskih projekata koji se sigurno neće moći realizirati u kratkom roku ja vam predlažem gospodo iz Vlade, žao mi je što nema ministrice nove i to bi bio jedan dobar pokazatelj odnosa prema Parlamentu, prema parlamentarnoj Hrvatskoj, onoj Hrvatskoj i onom Parlamentu koji donosi važne zakone za ovaj narod i za ovu zemlju. Žao mi je što je nema. Možda će drugi put i doći. Umjesto velikog broja megalomanskih projekata koji u manjoj ili većoj mjeri je pitanje da li će doživjeti realizaciju. Riješite u Hrvatskoj samo jedan problem i užasno puno ste napravili, tj. doći ćemo na početak. Riješite samo problem nelikvidnosti, samo problem neplaćanja. Jedan jedini projekt neka to bude jedan jedini projekt Vlade, jer više ćete tim projektom napraviti za ovu zemlju nego svim mjerama iz programa vladinog gospodarskog oporavka. Evo hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. ja ću vas samo podsjetiti da inače Zakon o porezu na dohodak iz 2003. propisana obveza Poreznoj upravi znači da mora voditi imovinske kartice, imovinske kartice u smislu gdje bi se znači s jedne strane nalazila sva imovina poreznih obveznika, a s druge strane bi se nalazili svi dohoci koje taj porezni obveznik je u tijeku poreznog razdoblja stekao što znači, da je eto proteklo 8 godina, da se po tom pitanju nije napravilo apsolutno ništa, da u biti, znači svi oni podaci koji su dolazili u Poreznu upravu vezani i za nekretnine i sve ostale obaveze nisu u stvari se koristile na pravi način, nisu znači unašani u informatički sustav Porezne uprave. I Porezna uprava isto tako temeljem znači OPZ-a mogla, znači vršiti usporedbu tih podataka o stečenoj imovini poreznog obveznika i o njegovim dohocima koje ostvari tijekom godine. I mogla je znači na kraju godine u poreznom rješenju ako je postojao nesrazmjer određivati znači porez na dohodak što se nije događalo. Ili ako se dogodilo moram reći da su uglavnom te žalbe bile uvažene na drugom stupnju. A što se tiče još nešto bih rekla vezano za naplatu. Pa gledajte, što se tiče naplate konkretno .../Govornica se ne razumije./... vrste poreza pa ne postoji lakši način naplate nego kod poreza na promet nekretnine. Jer automatski ako porezni obveznik ne plati porez na promet nekretnina možete staviti hipoteku, odnosno založeno pravo na tu nekretninu i vrlo jednostavno znači znači možete se naplatiti. Pitamo se zašto su banke efikasne u naplati. Eto država nije u naplati svojih prihoda. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo u mnogome bi se ja složio sa svojim prethodnicima prvenstveno u osnovne stvari da je ove izmjene i dopune zakona su prije svega kozmetika u koja ne sagledava duboke posljedice cjelokupnog poreznog sistema koje je trenutno u Republici Hrvatskoj, stoga živimo doista u dvije Hrvatske, u jednoj bogatoj Hrvatskoj i ta malo istočnije koja je za vrijeme onog Domovinskog rata, to najbolje znate i zato se i držite nedajte da vas da vas optuže za nešto što niste ni vi, a nitko od nas tamo napravili, i one siromašne te istočne Hrvatske koja živi ne životom ove razvijene Hrvatske, upravo radi poreznog sustava. Jedan od poreza je svakako i porez na promet nekretninama, koji bez obzira kako to Ministarstvo financija od 1990. pa čak i od 2000. do 2003. nije napravilo stvarnu stvarnu analizu tih poreznih prihoda. Doduše bilo je nekoliko izmjena i dopuna Zakona o porezima i financiranju lokalnih samouprava, dakle ovo je jedan od zakona koji direktno utiče na stvaranje, odnosno ostaje pri centralizaciji Republike Hrvatske, i u mnogome umanjuje mogućnost jedinica lokalne samouprave da uopće u ovom trenutku funkcioniraju. Tu posebno mislim na ovu drugu Hrvatsku, istočnu Hrvatsku koja od Domovinskog rata, od i ove gospodarske krize, o tome ću nešto i kasnije reći tko je ustvari za to najzaslužniji za samu krizu, i dalje vrlo teško funkcionira. I upravo stoga predlagač zakona ne ulazi u osnovni problem, jer problem ove države je jedan na sebi svojstven način blistav i sjajni dvor, doduše jako zadužen, ja bih rekao gotovo sa gaćama na štapu, a s druge strane siromašni građani, siromašne jedinice lokalne samouprave, jedna besperspektivnost koju nije razbila ni dolazak koridora 5C u Slavoniju, niti je to napravila autocesta tamo kod Dugobaba. Tu je 350 tisuća nezaposlenih, umirovljenici s mirovinama koji jedva dočekaju 10. dan u mjesecu, gotovo stotinjak tisuća ljudi koji još uvijek rade a nisu dobile plaće, i očigledno da bez obzira na efikasnost ove naplate ovog poreza na promet nekretnina Hrvatska se ne može pokrenuti. Ono po meni jedino što može izvući Hrvatsku iz, ne samo iz ove gospodarske, a tu mislim i na političku krizu, to je prije svega decentralizacija i to ne samo politička, nego fiskalna decentralizacija i to na način koja neće bitno narušiti temelje države u fiskalnom smislu, to je da ovaj cjelokupni porez na promet nekretnina ide jedinicama lokalne samouprave, da porez na dohodak također u 100%-tnom iznosu ide jedinicama lokalne samouprave, i zato mi tu, zato mi je žao što ovdje nije prisutna i nova ministrica financija, od koje prvenstveno HDZ puno očekuje, ja osobno ne. A s druge strane dakle za egzistiranje države fiskalno, dakle za ove decentralizirane funkcije one bi se mogle nadomjestiti iz poreza na dobit, koje je također predložilo ovo ministarstvo, doduše tada je bio na čelu ministar Šuker, jedina namjera je bila taj porez na dobit izuzeti iz grada Zagreba, s obzirom da se on plaćao prema sjedištu tvrtku, a to je također bilo i protuustavno, trebao plaćati ili po glavi stanovnika Republike Hrvatske ili tamo gdje se ostvari. Dakle taj porez na dobit bi se dijelio u trećinama prema državi, prema regionalnoj samoupravi, i prema lokalnoj samoupravi iz kojeg bi se mogle financirati tada sve decentralizirane funkcije. Danas je u najgorem položaju upravo Slavonija, upravo zahvaljujući ovakvim poreznim sustavom, potpunom centralizacijom države, jer bez obzira na razna ministarstva, sad vidimo da su ovdje i bivši ministri koji će sad vjerojatno bolje razumjeti ovaj posao zastupnika i gradonačelnika, bez obzira na fondove, crne, bijele, za ovaj ili onaj razvoj, za torbice, za šminku itd., gotovo svi načelnici, gradonačelnici, župani su bili prisiljeni, bez obzira na projekte kojih su neki ušli i u pretpristupne fondove Europske unije, su bili primorani obijati pragove takvih ministarstava, ali istih ministarstava, iz takvih fondova su se dijelili novci prema onim jedinicama lokalne samouprave i to pretežito tamo gdje je na vlasti bila vladajuća stranka, koalicijski partner, pa je tako jedan glas u Saboru vrijedio 40 milijuna kuna, 5 milijuna kuna. A s druge strane i prema jedinicama lokalne samouprave, u kojima su bili predstavnici nacionalnih manjina, i koje su i jedine i ušle kao takve u državni proračun, što predstavlja prije svega jednu protuustavnost samog proračuna, ali i cjelokupnog poreznog sustava. Ovo je možda jedan od posljednjih trenutaka da ministarstvo, ukoliko doista ima na pameti da je danas u Hrvatskoj doista jedno stanje potpune nelikvidnosti, jedan ogroman unutarnji dug, da upravo izmjenama i decentralizacijom Hrvatske pokrene ne samo mogućnost razvoja jedinice lokalne samouprave, nego upravo da pokrene i mogućnost razvoja hrvatskog gospodarstva, upravo kroz fiskalnu decentralizaciju i omogućavanje i zapošljavanja novih radnih mjesta. Ovim sadašnjim sustavom, a to odgovorno tvrdim, omogućeno je ne samo poreznoj upravi da ima, pa ja bih i rekao i samom ministarstvu omogućeno je da prema građanima Republike Hrvatske ima dva kriterija, i stoga evo upućujem i javno pitanje koliko je u ovom trenutku nenaplaćenih potraživanja, ne samo od strane poreza na promet nekretnina, nego i za porez na dodanu vrijednost koji ovdje nisam spominjao iako u toj decentralizaciji npr. susjedna BiH jedan dio PDV-a ide prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Dakle, volio bih da svi saborski zastupnici dobiju spisak svih dužnika za neplaćeni PDV i da ne bi bilo da da je to ona baka koja sada mora prodavati kajmak ili sir u vitrinama ili jaja na tržnici ili pijaci nego neka to budu samo oni iznad milijun kuna. Jer bojim se da oni koji su ostavljeni u redu neplatiša da prije svega pripadaju određenim političkim strukturama koji su donekle i zaštićeni pa im se kroz jedan dugi niz godina praktično prolongira plaćanje svojih obaveza. Ima primjera koji su poznati tako da ja sam i rekao u onoj replici da mene ne zanima da li su tatini sinovi platili poreze nego me zanima da li su tate platili poreze jer očigledno tate ne plaćaju porez, mame neću spominjati. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kaže kolega Vinković da su gradonačelnici, načelnici, župani morali obijati pragove ministarstava, govori i o nama Slavoncima jel', ovdje po Zagrebu da bi došli do nekakve crkavice, nešto novaca za naše gradove i općine, a da su sredstva dijelila, odnosno novci kako on kaže prema tome gdje je na vlasti HDZ. Nije točno, kolega. Ministarstva godinama, odnosno 2004. godine raspisuju natječaje, projekte, programe isto kao i Hrvatske vode i različiti fondovi i svi mi imamo mogućnost kandidirati. I vi u Đakovu i ja u Pakracu i kolega, ne znam u Kutjevu, gdje je gradonačelnik SDP-ovac i u Lipiku gdje je gradonačelnik HDZ-ovac i u Osijeku i svi mi dobivamo sredstva. Nije nitko kriv, primjerice gradu Požegi ili sličnim gradovima, koji prema ministarstvima ne idu sa nikakvim programima, koji nemaju nikakav odnos sa ministarstvima … /Upadica se ne razumije./… Govorim primjer, vi ste možda i jedan bolji primjer, ali znam da dosta sredstava ide prema Đakovu iz državnog proračuna. Znači, nije prepreka stranka i stranačka pripadnost nego dobri programi koji se u ministarstvima odobravaju. Hvala. Gospođa zastupnica Biserka Vranić, izvolite. prvih zakona koji se mijenja ili prilagođava modernom vremenu. Dugogodišnje iskustvo u radu lokalne samouprave mi potvrđuje da je promjena poreznih zakona vrlo teška, da ona ide vrlo sporo i da bez obzira koja vlast bila da će uvijek imati teškoća u provođenju i tumačenju tog zakona. Ovdje se radi o jednostavnom zakonu to je Zakon o porezu na promet nekretnina koji je zapravo mislim početak modernizacije rada naše Porezne uprave. Porezna uprava RH je jedna zastarjela institucija koja naplatu poreza i sve aktivnosti još uvijek vrši na temelju zakoni koji su relativno stari, a neki datiraju još iz vremena prije '90. godine. I ovaj je zakon iz 1997. koji zapravo pokazuje nesrazmjer između poreznih uprava u malim gradovima, u većim gradovima i u velikom gradu. Podržavam bilo kakvu promjenu pa makar to bio i jedan korak u promjeni i tzv. uspostavi jedne ravnoteže i ravnopravnosti svih poreznih uprava u RH. Zbog te neravnoteže i nejednakosti, zbog različite ekipiranosti poreznih uprava mi u manjim gradovima smo zakinuti iz vrlo jednostavnog razloga. Porezne uprave u malim gradovima su efikasne, brze, jednostavne i rješavaju probleme vrlo brzo. One donose rješenje u roku od 30 dana i stranka je dužna ili podnijeti prigovor ili platiti taj porez. Porezna uprava u Zagrebu ili u velikim centrima ta rješenja donese u rasponu od 3 do 6 ili više mjeseci tako da stranka i može i odugovlačiti, može zbog prevelikog roka jednostavno plaća porez možda ne ove godine nego sljedeće i što se nama na terenu Obrtnici vlasnici nekretnina vrše prijave u Zagrebu jer tada dolaze na inspekcijske preglede možda jednom u 3, 4 godine, a ako su registrirani u recimo jednoj manjoj Poreznoj upravi kao što je recimo Jaska, Ozalj ili neko drugo manje središte ti porezni obveznici su pod kontrolom Porezne uprave mogu reći ne svakodnevno, ali barem mjesečno. To je rezultiralo odlaskom velikog broja poduzetnika iz malih centara u Zagreb i stvorilo je nama određene probleme jer kod nas koriste i infrastrukturu i jeftinu radnu snagu, a plaćaju porez tamo negdje drugdje. Podržavam znači bilo kakvu promjenu i bilo kakvu modernizaciju Porezne uprave jer je ovo jedan početak koji će uvesti i napraviti tzv. stabilan, ravnopravan i pošten porezni sustav. Mi smo svjedoci da razvijene demokracije taj porezni sustav su razvijale desetljeća, možda i stoljeća neke ako gledamo porezne sustave europskih zemalja oni su vrlo stari i oni su se prilagođavali vremenu u kojem mi živimo. Mi trebamo imati jednostavan, jasan i svima primjenjiv takav zakon i onda ne bismo dolazili u situaciju da neke članke primjenjujemo ovako ili tumačimo onako. U svakom slučaju ovaj zakon je na tragu nekakvom pravcu prema gospodarskom oporavku ako tako želimo. Isto tako doprinosi i ubrzanju postupaka u Poreznoj upravi, stvara tzv. stvarnu tržišnu vrijednost nekretnina što je svima bitno i svima je to u cilju da imamo katalog nekretnina i da zaista znamo kakvo je tržište nekretnina kod nas u manjim centrima, u malo većim centrima ili u velikim centrima. Isto tako te nekretnine će se unositi u sustav i imat ćemo danas sutra jedan kvalitetan razvijeni sustav koji neće dati mogućnost pojedinačnom ili nekakvim osobnim procjenama da li je nešto vrijedno,nije i da li treba mijenjati. A isto tako smatram da će možda ovaj zakon neće polučiti neke rezultate odmah jer Hrvatska je sada u situaciji da imamo smanjenje prometa nekretnina i mislim da neki veliki financijski rezultati što se tiče i punjenja državnog proračuna i punjenja lokalnog proračuna neće se sada vidjeti. Međutim, neki se zakoni ipak moraju donijeti za budućnost i mislim da smo na tom tragu. Znači podržavam ovakav Prijedlog, iako se o svemu tome može razgovarati, mnogi članci se mogu promijeniti i postoji li mogućnosti različitog tumačenja i viđenja stvari, ali svaki početak, a početak promjene zastarjelosti porezne uprave i poreznog sustava mora jednom početi. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Čovjek mi digne ovaj ispravak netočnog navoda, onda bih ja trebao povredu poslovnika, ali kolegicu ću ujedno replicirati, ali ujedno ću i zastupniku Huški. On i sam zna da ovo što je izrekao ne odgovara istini s obzirom onda ga neću ni komentirati, to mogu potvrditi svi drugi koji nisu u ovim političkim grupacijama. A kolegici, da ja ne bih govorio o zastarjelosti porezne uprave, nego prije svega o zastarjelosti poreznog sustava i da Hrvatska sa svojih 350 tisuća nezaposlenih, s ovoliko umirovljenika koji jedna preživljavaju kraj s krajem, nema vremena čekati budućnost, njoj je potrebna sadašnjost i sadašnjost se ne rješava samo ovako jednom kozmetičkim izmjenama, dopunama i Zakona nego se rješava potpunom reformom svih mogućih zakona kako bi svima u Hrvatskoj, posebno u Slavoniji, posebno jedinicama lokalne samouprave, i u istočnoj i zapadnoj Slavoniji, u cjelokupnoj Slavoniji pa čak i ovim dugobabama koji nisu oživjeli ovaj prolaskom autoceste, omogućili ravnomjeran razvoj, razvoj koji će omogućiti ulazak i te Slavonije zajedno sa Hrvatskom, ne na koljenima nego uspravno u tu veliko Europsku uniju, da ne kažem neku drugu riječ. **Šeks, Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Biserka Vranić. **Vranić, Biserka (SDP)** Slažem se s kolegom sve što je rekao, međutim, moramo biti realni, u 15 članaka jednog Zakona gdje se predlažu izmjene i dopune mi ne možemo promijeniti ono što je 10-tak i više godina bila ne krivo, nego jednostavno bio jedan sistem koji se nije mijenjao na vrijeme. Međutim, svaki početak je važan i ako govorimo o porezu na promet nekretnina, mislim da ovaj Zakon ide u pravcu da poboljšava, on ne rješava u cijelosti probleme ali ide prema pravcu koji će poboljšati porezni sustav i ovaj i onaj budući.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 gdje se regulira oslobađanje od plaćanja poreza nekretnina kod kupovanja prve nekretnine. Činjenica je da ovim izmjenama Zakona je u ovom dijelu jasnije su određeni sami uvjeti i to je dobro, no, međutim, osjećam potrebu i vas kolege iz Ministarstva, ali sve nas ovdje u Hrvatskom saboru upozoriti da ono što je inicijalna ideja bila kod vođenja olakšice za plaćanje poreza na promet nekretnine, odnosno njegovo oslobađanja kod kupovanja prve nekretnine kojom čovjek rješava svoje stambeno pitanje, dakle, da temeljna ta ideja, kada smo taj Zakon uvodili 2002. godine, odnosno s primjenom 1. 1. zapravo nakon gotovo punih 7 godina primjene još uvijek nismo našli adekvatno rješenje da zapravo ciljamo ljude kojima je ta mjera na neki način namijenjena. Ta mjera je dobra i ona je zaista velika pomoć, jednom dosta velikom broju mladih, barem onima koji na ovaj način ili onaj dođu u prigodu steći nekretninu. No međutim, nismo našli dobro rješenje, još uvijek, ja se nadam da ćemo imati prigode naći. O čemu se kolegice i kolege radi? Kada mlada osoba samac, a činjenica jest da se više osoba duže ostaju same kupuje stan, on ili ona kupuje u pravilu manji stan. Iz dva razloga, prvi razlog što za veći naprosto nema novca, ne može dobiti kredit za veći stan, a na koncu konca nema potrebe, radi se uglavnom o mlađim osobama koje u smislu radnog statusa uglavnom su na pripravničkim radnim mjestima, sa manjim prihodima, uglavnom na ugovorima na određeno vrijeme, ne mogu niti dobiti veće kredite da bi mogli kupiti veći stan. osoba kupuje manji stan, to je prva nekretnina i biva oslobođenja plaćanja poreza na promet nekretnina. No međutim, problem nastaje kroz nekoliko godina, ponavljam cijela ideja je bila olakšati građanima život i na neki način stupanje u život. Kroz godine osoba se oženi i dobije djecu i naravno da stan od 40-tak kvadrata koje je kupila kao taj svoj prvi stan za koji je bila oslobođena plaćanja poreza na promet nekretninama nije dostatna i kupuje stan od recimo 70 kvadrata koji po ovim kriterijima i iz ovog Zakona je za tročlanu obitelj. Tada ne može koristiti olakšicu i plaća porez na promet nekretnina, dakle, iako u tom trenutku kupovine tog zapravo drugog stana nema adekvatnu nekretninu obzirom na veličinu svoje obitelji i na neki način nije riješila trajno svoj stambeni problem. Možemo reći dobro zašto osoba nije kupila veći stan. Sve da je osoba, samac kupila odmah stan od 80 kvadrata za svoju buduću pretpostavljenu četveročlanu obitelj, opet mora platiti porez ili jedan dio tog poreza, jer za samca ima ograničenje od 50 kvadrata. Dakle, u konačnici ideja da se mlađim osobama, mlađim obiteljima pomogne u početku života, ili onog jednog produktivnijeg dijela života i u jednom i u drugom scenariju moraju plaćati dio poreza na promet nekretnina i na to još uvijek nemamo odgovore. Ja sam kada smo prošli puta mijenjali ovaj Zakon i kada smo ga donosili prvi puta i u jednom i drugom slučaju pisala amandmane da se zapravo prva nekretnina, riječ prva zamijeni "jedinom" nekretninom, dakle jedinom nekretninom koja trajno rješava stambeno pitanje, a u odnosu na veličinu obitelji. Mislim da se možemo složiti da 45 metara kvadratnih nije adekvatno riješeno stambeno pitanje za tročlanu ili četveročlanu obitelj jer to temeljna ideja jest bila da smo donosili Zakon. Dakle, meni je jasno da je te stvari teško definirati u Zakonu, možda i u ovom zakonu međutim, mislim da moramo naći rješenje naprosto da bi se pratila i logika i stvarnost života. Logika iz stvarnog života. Jer sada na žalost ni u jednom ni u drugom scenariju, a trećega ustvari nema, Zakon to ne prati. Naravno, nekretnina svi ćemo se složiti, gotovo, jedan od gotovo temeljni i osnovni uvjet ljudi za stvaranje obitelji, za formiranje obitelji i pogotovo u Hrvatskoj u kojoj zapravo tržište najma nekretnina nije razvijeno. Kod nas zapravo veliki broj ljudi jedini način da zapravo ima kakvu takvu sigurnost u životu je kupovina nekretnine, što recimo vani pogotovo u prvim godinama života da tako kažem, ima razvijeno tržište najma nekretnina koja nudi sigurnost. Kod nas nema razvijenog tog tržišta najma nekretnina, ono nije dobro regulirano i to je nešto što treba regulirati, pa onda ljudi moraju odmah u kupovinu a onda s druge strane imamo devijacije kao što sam govorila Dakle, s jedne strane možda malo nakon punih 7 godina primjene je potrebno da tako kažem ... ovih mjera odnosno propisa koje se odnose na oslobađanje poreza nekretninama, ali jedan dio rješenja se može naći u reguliranju tržišta najma nekretnina. Mislim da onda jednom većem broju mlađih obitelji ili mlađih ljudi kojima prvenstveno i jest namijenjeno da ćemo riješiti dobar dio problema. I još jedna stvar, naime uz razno razne političke ovakve ili onakve prijepore ukinute su ljetos porezne olakšice na kamate na stambene kredite. Ja neću sada govoriti o razlozima zašto je to ukinuto ili zašto to nije ukinuto ali vezano je uz ovu temu. Tim ukidanjem je udaren jedan veći broj mlađih obitelji uglavnom mladih ljudi. Naravno da nitko, ja se slažem s onima koji su danas govorili, da se nitko nije odlučio kupiti stan zbog olakšica. Naravno da nije. No međutim, u situaciji koja je bila kada su dizali kredit su na te olakšice računali. Kolegice i kolege to znači godišnje neplatiti 12 nego 11 ili 10 rata. rata. Ovisno o veličini kredita. I za razliku od države koja očito vidimo ne baš ozbiljno na neki način planira obitelji itekako ozbiljno planiraju svoje financije, na neki način u ovom smislu dugoročne, na dugoročnoj održivosti i na koncu računaju na neke novce. I to nije dobro. Dakle, osim nekakve jasnoće u propisima poreznim i ponavljam u ovom dijelu je dobro da se jedan dio jasnije odredi, ali čini mi se da još uvijek nije optimalno riješeno, dakle osim jasnoće u poreznim propisima treba ipak postojati nekakva održivost odnosno nekakva stalnost rješenja, da ljudi kada idu u neke investicije znaju što imaju na raspolaganju, pod kakvim uvjetima će moći baratati svojom imovinom i s novcem koji im jest na raspolaganju, da ne ponavljam sada zapravo onu cijelu priču oko uvjeta dizanja stambenih kredita koji su doista vrlo nepovoljni. Vi kada dižete stambeni kredit potpisat ćete crnog vraga u ugovoru samo da taj kredit dobijete, jer ga inače nije lako dobiti, onda se naravno ... potpisali u ugovoru. I promjenjivu kamatnu stopu i jednostrano mijenjanje, no međutim vama je to jedina životna šansa, vi drugog izbora nemate. I tu ponavljam, država mora uvesti mehanizme da zaštiti građane. Kolegice i kolege, na kraju rasprave samo još tri napomene vezene uz ovaj zakon. Jedna je da primjena primjena ovog zakona i poreza na promet nekretnina posebno u ovom dijelu oslobađanje i gdje je bitno vlasništvo i nekakva historijat da kažem vlasništva, preduvjet je sređeno stanje u zemljišnim knjigama. Dok se vi ne možete upisati u zemljišne knjige ili čekate upis 10 godina, vi vrlo lako dobijete potvrdu da nemate ništa, a zapravo imate, a za državu nemate jer država nije to stigla upisati. Dakle, sređene zemljišne knjige. I jedna još napomena. U našim zakonima Obiteljskim zakonom, bračne i izvanbračne zajednice su pravno definirane. Naš ovaj POrezni zakon govori isključivo o bračnoj zajednici, iako mi se čini treba se primjenjivati na izvanbračnu zajednicu posebno u ovom dijelu kao dijela uvjeta za oslobođenje nekretnina i svih drugih zadovoljenja uvjeta. I posljednje, ja se nadam malo se vežem na onu raspravu od petka koju sam imala oko poreza na oko poreza na dohodak. Dakle, ja se nadam da ćemo vrlo uskoro elektronički moći ponositi sve ove prijave, pa još nismo došli do te faze ali taj sustav će tek krenuti u ovom segmentu kreirati i na neki način kada se on kreira da bude napravljen tako da ljudi neovisno o tome kojim informatičkim platformama se koriste, mogu ispuniti svoju obvezu, a ne da ih se prisiljava da formati te prijave da tako kažem budu napravljeni da ih se može podnositi isključivo microsoftovih paketa odnosno iz programa jedne tvrtke. Dakle, na kraju dobro je da se neke stvarno jasnije uređuju, no međutim upozoravam da mi još problem da se olakšice bude pomoć mladim obiteljima i mladim pojedincima unatoč ovim izmjenama još uvijek nismo riješili i ne postoji scenarij u kome mlada osoba kada rješava za sebe i svoju obitelj stambeno pitanje može biti oslobođena plaćanja tog poreza. Zahvaljujem. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Sve ovo što ste govorili, a na vlastito u prilog mladim obiteljima Vlada jednostavno ne akceptira, iako ima i hvali se svojom populacijskom politikom. Dakle, kao što ste i rekli mladi ljudi ne zasnivaju obitelj upravo zato što nemaju riješeno stambeno pitanje i mogu kupiti eventualno kada cijela obitelj pomogne, mogu kupiti neki mali stančić koji sigurno kada zasnuju obitelj neće im biti adekvatan. Međutim, o tome Vlada uopće ne brine niti ja vjerujem da se vi toga niste niti sjetili. Jer usporediti dva zakona to je već previše, a još pogotovo sa nekakvom strategijom i tako to ne treba niti očekivati. Za napomenuti je i posebno istaknuti da smo mi nacija koja odumire i najveći problem mladih obitelji odnosno oni koji bi željeli osnovati obitelj što nemaju riješeno stambeno pitanje. Zato je pitanje pameti i vaše mudrosti da prihvatite ovakav prijedlog, dakle umjesto prve nekretnine kao što vi kolegice Lugarić i predlažete, da to bude jedina nekretnina jedino na takav način možete bar djelomično oživotvoriti populacijsku politiku koja je za sada ostala mrtvo slovo na papiru. gospodine potpredsjedniče HRvatskog sabora, cijenjene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Zahvaljujem se stvarno na kvalitetnoj raspravi. Odgovorio bih na nekoliko pitanja. Odgovor cijenjenom zastupniku Damiru Kajinu koji je stavio primjedbu da kod prijava poreza na promet nekretnina ne traže se podaci o izvorima sredstava za stjecanje nekretnina. Dapače, kod prijava nekretnina obavezno je da se prijave izvori sredstava. Već je tu došla i prva primjena OIB-a koji nam iz sustava prati opravdanost izvora sredstava. I ukoliko se pokaže da nema pravilnih izvora sredstava, već informatički daj taj podatak i mora se ići u provjeru tih podataka. Znači otvara se postupak po članku 63. i već se počelo raditi, znači već jedna od prvih primjena OIB-a je kod prijave za stjecanje nekretnina. Na pitanje cijenjene zastupnice Čuhnil zbog čega je ukinuta odredba da se mora platiti porez prije uknjižbe to ukinuo je Ustavni sud, ali je ostala obveza prema Zakonu o zemljišnim knjigama da nas sud mora izvijestit ukoliko nije plaćen porez i ukoliko slučajno nije razrezan porez mi idemo u razrez poreza. A ovdje moram još jedanput napomenuti da je obveza prijave za stjecanje nekretnina poreznog obveznika i on mora prijaviti u roku od 30 dana i ukoliko ne prijavi onda je u prekršaju. Ali je također i obveza javnih bilježnika da nama prijave ugovore o stjecanju nekretnina kao i suda prema sudskim presudama iz zemljišnih knjiga. Ali to ne sprečava obvezu poreznog obveznika, on mora prijavit, a ovo je samo još jedna kontrola i ukoliko nije prijavljeno mi na osnovu ugovora koji nam dostavljaju javni bilježnici idemo ponovo i tražimo porezne obveznike da nam prijave porezne porezne obveze. Ono o čemu smo najviše razgovarali, a to je prijava i ovo oslobođenje od poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine. Moram kazat da je to uvedeno izmjenama zakona 2002., u primjeni 2003. moram kazat možda da je čak i ona prva oslobođenje od 50 kvadrata da bi se dalo diskutirat da li je velika ili ne za samca ili nije, to je također o čemu se da razmišljat i o čemu ćemo sigurno vodit računa da se oslobađa ne prema kvadratima, ne prema vrijednosti, i to oslobođenje ukoliko je kupljen stan po 5000 eura da ne bi trebalo oslobodit za sve. Prema tome i to je ono o čemu se da razgovarat i diskutirat, o čemu ćemo stvarno vodit računa kod idućih izmjena. Ali moram još ovdje kazat, isto ona tema o kojoj smo dosta razgovarali, a to je kupnja i zemljišta i nekretnina po onim manjim cijenama, beneficiranim cijenama i da se na to ne obračunava porez. Ukoliko je došlo do prodaje te nekretnine, ukoliko je kupljeno poljoprivredno zemljište pa je prenamijenjeno u građevinsko i došlo je do prodaje moram kazat u roku od tri godine, da se onda obračunava porez na dohodak po stopi od 25%. Znači trebalo bi o tome vodit računa možda kod izmjena poreza na dohodak, da se taj rok od tri godine poveća možda na pet godina. Također, ukoliko se nekretnina kupila po nižoj cijeni, a u roku od tri godine prodala po većoj cijeni također se utvrđuje porez na dohodak od imovine i obračunava se po stopi od 25%. Također, glede navoda da ne postoji rok za donošenje rješenja. Moramo kazati da je Zakon o općem upravnom postupku propisuje se da se rješenje mora donijeti u roku od 30 dana, a iznimno ukoliko su složeni postupci u roku od 60 dana. Radi se o instruktivnim rokovima kojih bi se trebalo pridržavati ukoliko je to moguće. Cijela ova informatizacija ide za tim da se tih rokova pridržavamo i da ih možemo donosit u tim rokovima, također i oni rokovi na žalbe u drugom stupnju, također i kod rješenja žalbi i Upravnom sudu, također sve je to ono što bi svima nama, a naročito poreznoj upravi olakšalo rad i ukoliko se budu donosili puno brže. Jedna tema o kojoj ste također dosta diskutirali, a to je primjena OIB-a. Moram kazati da puna primjena OIB-a u poreznim postupcima je započela, nije još do kraja, ali je već započela. Zahvaljujući uspostavi informatičke razmjene podataka već sada imamo mogućnost uvida o osnivačima i članovima društava, također praćenje povezanih društava, razmjena podataka o imovini i to automobilima, vrijednosnim papirima, udjelima, avionima i pokretninama koje možemo dobit, tu razmjenu podataka u nekoliko sekundi. Umrežene institucije dojavljuju poreznoj upravi i zanimljive podatke. Znači ukoliko imamo nabavu nekih nekretnina preko određenih vrijednosti, automobila, te podatke dobijemo i već krećemo u kontrolu kontrolu postupaka nabave, izvora sredstava za nabavu te imovine. Također se povezujemo i sa institucijama koje vode podatke o imovini, evidencije o nekretninama, evidencija plovila. Što se tiče evidencija o nekretninama nadamo se da ćemo vrlo brzo i te podatke moći dobivati, naročito za one koji imaju unesen OIB u svojim evidencijama. Što se tiče nekretnina također moram napomenuti da mi za sada koristimo jedan veliki broj podataka o nekretninama jer ste upoznati, a to ovaj zakon predviđa, da promet nekretnina vodi porezna uprava, da utvrđujemo rješenja o razrezu na promet nekretnina i te podatke iz svojih evidencija mi sad koristimo i koristit ćemo naravno i sve dalje. Nadam se da će vrlo brzo i evidencije o nekretninama iz zemljišnih knjiga također biti na raspolaganju i onda puna primjena OIB-a stvarno će zaživjeti.